Spoštovane kolegice poslanke, spoštovani kolegi poslanci, gospe in gospodje! Začenjam nadaljevanje 11. seje Državnega zbora.

Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo državni sekretarki Tjaši Vidic. Izvolite. Hvala za besedo. Spoštovane poslanke in poslanci! Predstavila vam bom Predlog spremembe Zakona o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema, za katerega smo predlagali sprejetje po nujnem postopku. 15. člen interventnega zakona je bil pred enim letom sprejet kot začasni ukrep, s ciljem, da se po epidemiji covida-19 naš zdravstveni sistem ponovno požene s storilnostjo, ki bi dosegala opravljanje storitev najmanj v obsegu kot leta 2019, pred epidemijo. V času epidemije, kot veste, se veliko storitev, to je pregledov in operacij, ni izvajalo ali pa so se izvajale v manjšem obsegu, kar pomeni, da je bila dostopnost do zdravnika bistveno zmanjšana. Posledično je bilo jasno, da bo ob koncu epidemije s ponovnim dostopom do zdravnika več pregledov, več napotnic in s tem večja potreba po zdravstvenih storitvah za večje število ljudi. Obstoječi člen, katerega spremembo danes predlagamo, je del časovno zamejenih ukrepov, ki niso sistemske narave, zagotavlja pa odzivanje na potrebe ljudi in zdravstvenega sistema. Konkretno v tem primeru je bil potreben odziv na objektivno dejstvo, ki ga je občutil cel svet, to je epidemija covida-19, ki je stanje zmanjšane dostopnosti zdravstvenega sistema in povečevanje števila čakajočih le še dodatno poglobila, saj so ljudje nedopustno dolgo na določene storitve čakali tudi leta pred epidemijo. Verjamem, da se vsi strinjamo, da je bilo potrebno v določenem obdobju po zaprtju omogočiti, da se vse zdravstvene storitve, ki so bile nedostopne ali zmanjšano dostopne dve leti, lahko opravljajo brez omejitev, ker ljudje iz objektivnih razlogov do teh storitev niso mogli. Interventni ukrep in en člen seveda ne moreta rešiti vseh dolga leta nakopičenih težav v zdravstvu, pripomogla pa sta k stabilizaciji in dosegla svoj prvi namen – število storitev, ki se izvajajo, dosega raven iz leta 2019, kar pomeni, da je zakon prvi del svojega namena, kot rečeno, dosegel. In zdaj je čas, da predlagamo spremembo, ki bo ciljano naslovila tiste vrste zdravstvenih storitev, kjer trenutno še ostajajo nedopustno dolge vrste čakajočih. Na tem mestu moram poudariti, da le-te danes ne bi bile nič krajše, če za druge storitve, ki jih sistemsko sicer štejemo kot manj ogrožajoče, ne bi namenili dodatnega denarja, samo ljudje z manj nujnimi stanji, ki jim je bil omejen dostop do zdravnika v letih 2020 in 2021, ne bi bili obravnavani, to pa ni bil namen interventnega zakona. Z današnjo predlagano spremembo ostaja cilj zakona povečanje dostopnosti do zdravstvenih storitev, pri čemer sedaj dodatnih sredstev, ki bi presegala redni program, ne bomo več namenjali za tiste vrste zdravstvenih storitev, za katere bo na podlagi podatkov Nacionalnega inštituta za javno zdravje in na predlog Zavoda za zdravstveno varstvo Slovenije izkazano, da, upoštevajoč stopnje nujnosti za posamezno vrsto zdravstvene storitve, le-ta niso potrebna. Uspeh vseh ukrepov, tudi konkretno ukrepa iz 15. člena, s predlagano spremembo je odvisen od vseh nas, od države, izvajalcev v javni zdravstveni mreži, Zavoda za zdravstveno varstvo Slovenije kot plačnika, Nacionalnega inštituta za javno zdravje kot skrbnika podatkov o čakalnih dobah, zbornic zdravstvenih delavcev, celotne zdravstvene in druge stroke in nenazadnje pacienta, zaradi katerega smo tukaj in ga z ukrepi postavljamo v središče zdravstvenega sistema. Sistema, ki bo lahko prenovljen le ob širšem sodelovanju vseh omenjenih ter ob konsenzu stroke, politike in družbe kot celote za zdravstveni sistem, ki si ga naši državljani zaslužijo. Hvala lepa. Hvala lepa. Predlog zakona je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za zdravstvo. Za predstavitev poročila odbora dajem besedo podpredsednici kolegici Veri Granfol. Izvolite. Hvala lepa, predsedujoča. Spoštovani! Na podlagi 42., 143. in 144. člena Poslovnika Državnega zbora je Odbor za zdravstvo kot matično delovno telo pripravil poročilo k Predlogu zakona o spremembi Zakona o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema. Odbor za zdravstvo je na svoji 19. nujni seji 21. 6. 2023 kot matično delovno telo obravnaval Predlog zakona o spremembi Zakona o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema, ki ga je Državnemu zboru Republike Slovenije v obravnavo predložila Vlada s predlogom, da se predlog zakona obravnava po nujnem postopku. Pri delu odbora so sodelovali predstavnik predlagatelja minister za zdravje Danijel Bešič Loredan z ekipo, predstavnica Zakonodajno-pravne službe in predstavnik Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, zdravstvo, delo in invalide. V poslovniškem roku so bili vloženi amandmaji Poslanske skupine Nova Slovenija k 1. členu, poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica k 1., 2. in 3. členu. Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan je poudaril, da je bil interventni zakon, ki je omogočil plačevanje vseh zdravstvenih storitev v javni mreži, po opravljeni realizaciji uspešen, saj je zaradi zakona 35 tisoč ljudi prišlo do zdravstvene obravnave. Pri nekaterih zdravstvenih storitvah so se čakalne dobe skrajšale, pri večini pa povečale. Minister je poudaril, da bi bilo povečanje čakalnih dob še bistveno večje, če interventni zakon ne bi bil sprejet. Novela predloga zakona spreminja 15. člen interventnega zakona, ki bo še vedno omogočal plačilo zdravstvenih storitev po realizaciji, vendar le izbranih zdravstvenih storitev oziroma tistih, kjer so nedopustno dolge čakalne dobe, in ne več vseh opravljenih storitev. Predstavnica Zakonodajno-pravne službe je predstavila pisno mnenje ZPS in izpostavila, da koalicijska dopolnila k predlogu zakona nekatere pripombe ZPS upoštevajo, nekatere pomanjkljivosti in nedoslednosti novele pa še vedno ostajajo. Predstavnik Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide je poudaril, da komisija predlog zakona podpira. da komisija pozdravlja odločitev predlagatelja, da predlaga spremembe Zakona o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema na podlagi ugotovitev o neustreznosti dosedanje ureditve. Težave s čakalnimi dobami so obstajale že pred pojavom covida-19, ki je še dodatno poslabšal situacijo na tem področju. V razpravi je bilo s strani koalicijskih poslancev pojasnjeno, da so bile pripombe ZPS v večini upoštevane, ostale pa bo koalicija predlagala z amandmaji do seje Državnega zbora. Poslanci s strani opozicije so bili kritični predvsem zaradi umika možnosti sodelovanja čistih zasebnikov pri skrajševanju čakalnih dob, ki ga predvideva novela zakona. Za skrajševanje čakalnih dob bi bilo nujno uporabiti vse razpoložljive kapacitete v zdravstvu, predvsem pa urediti, da bi denar sledil pacientu, ko potrebuje zdravstvene storitve. V razpravi so bila postavljena tudi nekatera vprašanja v zvezi z delovanjem zdravstvenega sistema in napovedane reforme le-tega. Na postavljena vprašanja je minister podal odgovore in zaključil, da je vesel vseh predlogov za izboljšanje zdravstvenega sistema, da pa zdravstveni sistem v Sloveniji ne razpada, kot to poskuša predstaviti opozicija. Odbor je sprejel amandmaje poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica k 1., 2. in 3. členu. Posledično je brezpredmeten postal amandma Poslanske skupine Nova Slovenija k 1. členu. Odbor je v skladu s 128. členom Poslovnika Državnega zbora glasoval o vseh členih predloga zakona skupaj in jih sprejel. Glede na sprejete amandmaje je na podlagi prvega odstavka 133. člena Poslovnika Državnega zbora pripravljeno besedilo dopolnjenega predloga zakona, v katerega so sprejeti amandmaji vključeni. Dopolnjen predlog zakona je sestavni del poročila odbora. Hvala lepa. PODPREDSEDNICA MAG. MEIRA HOT: Hvala lepa. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Najprej ima besedo Poslanska skupina Svoboda, zanjo kolega Robert Janev. Izvolite. Najlepša hvala. Spoštovani! Eden ključnih sistemov socialne varnosti je med drugim sistem zdravstvenega varstva. Kot takšnega ga pojmuje tudi Ustava Republike Slovenije, ki pravico do zdravstvenega varstva in storitev opredeljuje kot samostojno ustavno pravico. Da pa bi omenjeno ustavno določbo uresničevali v polni meri, je bistvena krepitev javnega zdravstvenega sistema in čimprejšnja zagotovitev pravočasnega, kakovostnega in vsem dostopnega javnega zdravstva. Dejstvo je, da je področje dostopnosti zdravstvenih storitev že dolgo ena od kritičnih točk zdravstvenega sistema in zdravstva nasploh. Dolge čakalne dobe povečujejo tveganje pri zdravljenju, podaljšujejo odsotnost z dela, kar povečuje stroške zdravljenja, in predstavljajo dodatno breme za nemoteno delovanje sistema zdravstvenega varstva, tako s finančnega kot tudi organizacijskega vidika. Pozdravljamo namero predlagatelja po zagotovitvi ustreznosti izbranih vrst zdravstvenih storitev z vidika zdravstvene politike in financiranja, upoštevajoč prioritete in ekonomske danosti, zato se strinjamo, da predlog zakona izrecno določi, da minister, pristojen za zdravje, pošlje predlog zavoda v seznanitev tudi zdravstvenemu svetu. Temeljna naloga države je, da poskrbi, da zdravstveno varstvo prek prek nalog, ki jih izvajajo različne službe in ustanove, odgovorne za zdravje prebivalstva, ni zgolj prazna pravica, temveč je zdravstveno varstvo pacientom dejansko zagotovljeno. Nedopustno dolge čakalne dobe morajo čim prej postati stvar preteklosti. Verjamemo, da bo sprememba, ki je pred nami, pomenila korak v pravo smer. Poslanska skupina Svoboda bo predlog zakona podprla. Hvala. Hvala lepa. Besedo ima Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke, zanjo kolegica Jelka Godec. Izvolite. JELKA GODEC

se vsaj nekaj zavez, ki so jih podpisali januarja, ne uresničuje. Zavez, ki jih je podpisala koalicija, in sicer: reforma plačnega sistema javnih uslužbencev, priprava zakonodaje do 30. reševanje problematike družinske urgentne medicine, priprava sistemske zakonodaje do konca junija 2023; strukturna prenova ZZZS, priprava zakonodaje do 30. in pa ureditev področja absentizma do 30. 6. Torej, zaveze, ki bi, oziroma spremembe, ki bi verjetno prinesle, oziroma zakonodaja, ki bi prinesla konkretne spremembe v zdravstvenem sistemu, se ne uresničujejo. Se pa ponovno novelira interventni zakon, ki je že v preteklosti dokazal, da gre v bistvu za interventni zakon, ki podaljšuje čakalne dobe, ki ne upošteva tistega, kar je tudi napisano v koalicijski pogodbi – da se vključujejo vsi kadri v skrajševanje čakalnih dob. Interventni zakon je dokazal, da so koncesionarji bolje organizirani, da v državnem zdravstvu določene zadeve ne delujejo, da je interventni zakon tudi destabiliziral javni del zdravstva, sedaj pa se ga novelira, bom rekla, z novelo, ki zadeve še bolj zapleta. Da ne govorim o tem, da smo amandma dobili minuto do desetih. Upam, da si je koalicija prebrala ta amandma, ker zdravstvenega sveta v amandmaju namreč več ni, o katerem ste govorili v samem stališču. Predlog, katere zdravstvene storitve naj bi se financirale nad obsegom programa, ne bo posredovan v mnenje Zdravstvenemu svetu oziroma v predlog, vse bo določala Vlada z uredbo na predlog Zavoda, ki bo pripravil predlog, katere zdravstvene storitve naj se skrajšujejo nad obsegom programa. Vprašanje, ki se postavlja, je seveda, kaj je to obseg programa, kdaj bo obseg programa programa analiziran oziroma bomo vedeli, kdaj bo prekoračen. Naslednja stvar, ki je, je pa to, da če Zavod v roku ne pripravi predloga skrajševanja čakalnih vrst oziroma katere storitve naj bi se izvajale nad obsegom programa, lahko to stori Vlada na predlog ministra, pristojnega za zdravje. Zdaj pa poglejmo. Sama novela Sama novela naj bi začela veljati s 1. septembrom, v amandmaju pa piše, da Zavod pripravi predlog izbranih vrst zdravstvenih storitev iz prvega odstavka spremenjenega 15. člena za obdobje od 1. septembra do 31. decembra in ga posreduje ministru, pristojnemu za zdravje, najpozneje v 30 dneh od uveljavitve tega zakona. Vprašanje je, kdaj bo v bistvu ta novela začela v resnici delovati. Ko bo ta pogoj izpolnjen, če bo, bo že oktober, november in v bistvu boste začeli s tem nekje v decembru, če. V decembru tudi vprašanje, ali boste vedeli oziroma bo zdravstvo vedelo, ali je izpolnilo program ali ne. Namreč, to se naredi konec leta oziroma februarja za prejšnje leto. leto. Kar je najbolj zaskrbljujoče, je pa to, oziroma ne najbolj, ena izmed poant, ki je, pa je, da v javni zdravstveni mreži seveda delujejo tudi koncesionarji, ki naj bi pomagali skrajševati čakalne dobe, ki naj bi opravljali izbrane vrste zdravstvenih storitev, ki jih bo določila uredba Vlade, vendar pa je pogoj, da v izvajanje zdravstvenih storitev ne smejo vključevati tistih koncesionarjev, pri katerih so zaposleni zdravstveni delavci, ki delajo, bom rekla, v državni bolnišnici. Vprašanje je seveda, kdo bo te paciente prevzel, kdo bo te paciente obdelal, kot temu pravimo. Kajti koncesionar ima zaposlene zdravnike, ki imajo naročila tam do decembra, januarja, februarja ali pa še naslednje leto,

tisti, ki čakajo nedopustno dolgo, čakajo še dlje. Meni je zelo žal, da moram to povedati, ampak jaz mislim oziroma v poslanski skupini menimo, da ta novela ne prinaša rešitev. Je pa zanimivo, da vso odgovornost sprejema oziroma prevzema Vlada in bo Vlada tista, ki bo odgovorna v bistvu za še večje podaljšanje čakalnih dob. Te novele v Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke ne bomo podprli. PODPREDSEDNICA MAG. MEIRA HOT: Hvala lepa. Besedo ima Poslanska skupina Nova Slovenija – krščanski demokrati, zanjo kolegica Iva Dimic. Izvolite. Hvala lepa, spoštovana podpredsednica. Spoštovana državna sekretarja in vsi, ki nas spremljate! Po podatkih NIJZ z elektronskih čakalnih seznamov izvajalcev je na prve specialistične preglede 1. maja letos čakalo kar 43 % več pacientov kot 1. novembra lani, na operacije in diagnostične preiskave pa 27 % več. Razlogov za to je več, med covidom marsikdo ni mogel priti do storitev, pa tudi to, da se v javnih zavodih na posameznih področjih opravi manj storitev kot pred covidom. Zagotovo so težave s kadri splošen problem, so pa tudi težave z opremo, prostori in vse to je vplivalo na neučinkovito skrajševanje čakalnih vrst. Za plačilo vseh opravljenih zdravstvenih storitev brez omejitev, kot velja po interventnem zakonu, je bilo septembra lani do marca letos po podatkih ZZZS porabljenih poleg plačil za redni program še dodatnih 137 milijonov evrov. Z današnjim Predlogom Zakona o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema pa se predvideva ciljno skrajševanje čakalnih vrst pri tistih zdravstvenih storitvah, kjer so čakalne dobe najdaljše in je zdravstvena korist največja. Zakon se lepo bere, vendar smo podobne zakone brali in videli rezultate že v času prejšnjih vlad. Čakalne dobe se niso skrajšale, ampak je nad dopustno dobo čakalo vedno več bolnikov. V Novi Sloveniji zagovarjamo pravico pacientov do zdravstvene oskrbe ne glede na izvajalca. Denar mora slediti pacientu. Nekdo, ki vplačuje v naš zdravstveni sistem in mora na storitev čakati nerazumno dolgo, kljub temu da je njegovo zdravstveno stanje slabo in celo pogosto ogrožajoče, je nezaslišano in protiustavno. Plačuješ za zdravstvo, si zavarovan, pa ne prideš do storitve, ko jo potrebuješ. Še več, naš sistem gre tako daleč, da če opraviš storitev čez mejo, na Hrvaškem pri zasebniku, ti ZZZS povrne denar, če opraviš storitev pri zasebniku v Sloveniji, pa moraš plačati iz lastnega žepa. Naj razume, kdor more. Koga podpiramo in kam gre naš vplačani denar? Zakaj ne sledi pacientu? V Novi Sloveniji smo vložili amandma k 1. členu, s katerim želimo v ciljno skrajševanje čakalnih vrst vključiti tudi izvajalce zdravstvene dejavnosti zunaj mreže, ki imajo dovoljenje za opravljanje zdravstvene dejavnosti. Ti bi zdravstvene storitve opravljali pod enakimi pogoji in za enako plačilo kot izvajalci v javni mreži zdravstvene dejavnosti. S tem amandmajem bi se omogočilo vključitev vseh kapacitet v slovenskem zdravstvenem sistemu v usmerjeno krajšanje čakalnih vrst za prvi pregled pri tistih zdravstvenih storitvah, kjer so čakalne dobe najbolj pereče in je najbolj nujno, da bolniki čim prej pridejo na vrsto, da se prepreči nastanek resne zdravstvene škode. Hkrati naš amandma črta omejitev, da se v krajšanje čakalnih vrst pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti s koncesijo ne morejo vključiti zaposleni v javnih zdravstvenih zavodih. To prav tako po nepotrebnem omejuje razpoložljive kapacitete in je v nasprotju s fleksibilno obliko zaposlovanja in prožnostjo na trgu izvajanja zdravstvenih storitev. V praksi se namreč dogaja, da bi se zaposleni v javnih zavodih želeli vključiti v krajšanje čakalnih vrst, vendar jim v javnem zavodu tega ne omogočajo, ker ni na voljo prostih prostorov, medicinskih aparatov ali drugega zdravstvenega osebja, ki ga potrebujejo za varno izvajanje zdravstvenih storitev. Novi Sloveniji še enkrat poudarjamo: čakalne vrste lahko skrajšajo samo zdravniki, medicinske sestre in zdravstveno osebje, zato bi moral biti naš skupni cilj uporabiti in vključiti vse možne kapacitete v Sloveniji. v Sloveniji. Če naš amandma ne bo sprejet, bomo v Novi Sloveniji zakon, ki v skrajševanje čakalnih vrst ne vključuje vseh zdravstvenih kapacitet, zavrnili. Ker smo prepričani, da se mora ideologija umakniti zdravstvenim potrebam v državi, denar mora slediti pacientu. PODPREDSEDNICA MAG. MEIRA HOT: Hvala lepa. Besedo ima Poslanska skupina Socialnih demokratov, zanjo kolegica magistrica Bojana Muršič. Izvolite.

odločitev, da čakalnih vrst v zdravstvu ne moremo in ne bomo reševali s prostotržnim tekmovanjem zasebnikov za dobiček, temveč mora to opraviti javni zdravstveni sistem, ki bo prvenstveno organiziral korist in zdravje pacienta ter bo na tej podlagi tudi ustrezno nagrajen. Interventni zakon, sprejet pred enim letom, je na podlagi in na predlog ministra omogočil plačevanje vseh zdravstvenih storitev vsem izvajalcem v javni zdravstveni mreži, torej javnim zavodom in koncesionarjem, ne pa tudi čistim zasebnikom brez koncesije. To slednje je bila izrecna zahteva Socialnih demokratov – da če naj se skrajševanje čakalnih vrst že izvaja kot eksperiment, najprej preizkusimo zmogljivosti javnega zdravstvenega sistema. Naša druga opozorila takrat niso bila upoštevana, a smo zakon kljub temu podprli, ker smo menili, in smo tega mnenja še tudi danes, da je potrebno interventno poskrbeti za odpravo predolgih čakalnih vrst, saj bo le tako mogoče preiti od gašenja požara na reforme, ki jih naš zdravstveni sistem nujno potrebuje. Eksperiment je pokazal, da so ljudje pripravljeni delati za denar oziroma dodatno delati za dodaten denar, da se ekonomsko racionalno organizirati tako, da se najprej opravi tisto delo z najmanjšim vložkom, ki vrne največji dobiček. To nas uči tudi ekonomska teorija. Pokazal je tudi, da javni zavodi, ki morajo izvajati nujne storitve in neposredno rešujejo življenja, ne morejo preusmeriti svojih ljudi in virov, ne morejo izbirati med zdravjem in denarjem, kot se je izrazil direktor enega od kliničnih centrov. Še zlasti to drži, ker javni zavodi niso dobili možnosti, da svojim zaposlenim na enak način izplačajo delež od dodatno ustvarjenega zaključka, medtem ko se pri zasebnikih lahko organizira ravno s tem namenom. Vse te razlike so se pokazale že znotraj javne mreže in ne pomenijo le, da smo imeli Socialni demokrati prav. Potrjujejo namreč, da bi bila popolna vključitev tako imenovanih čistih zasebnikov v skrajševanje čakalnih vrst le še bolj nesorazmeren odliv javnih sredstev tistim, ki lahko delavce organizirajo po udarniško in hkrati plačujejo po podjetniško, pri tem pa jim ni potrebno prevzeti obveznosti ne za dopuste ne za regrese ne za bolniške odsotnosti ne za stroške strokovnih usposabljanj, ki jih članom svojih timov zagotavljajo primarni delodajalci v javnih zavodih. Zdravje je namreč prvo, šele potem denar, vsaj tako Socialni demokrati razumemo že tako obrabljeno načelo pacient v središču. Opravljene storitve sicer lahko preštevamo, razvrščamo, vrednotimo in plačujemo, pa se to ne bo poznalo na pacientovem zdravju, če je rezultat opravljenih storitev vedno in vedno in znova in znova nova napotnica z dolgo čakalno dobo. Toda požar je potrebno gasiti, še vedno. 35 tisoč dodatno opravljenih storitev je vendarle pozitiven rezultat. Vsi podatki o izvajanju zakona kažejo, da je treba razpoložljiva sredstva usmeriti na tiste storitve, ki so za paciente najbolj nujne ter pomenijo ne le hitrejši začetek obravnave, temveč tudi njeno hitro nadaljevanje in uspešen zaključek. Denar za to bo potrebno vsekakor zagotoviti, vendar je zdaj dokončno jasno, da ga je treba razporediti z dobrim načrtovanjem, ne s prostotržnim tekmovanjem. Plačilo naj se zagotovi tam, kjer se delo opravi, pri čemer med zaposlenimi v javnih zavodih in pogodbenim dodatnim delom ne sme biti razlik v izplačilu. Pomembno je tudi, da se interventne storitve plačujejo zgolj v primeru in tistim, ki so že opravili svoje obveznosti v rednem programu. Vlada zato predlaga, da se interventna sredstva v prihodnje ne razširijo na še več izvajalcev, temveč ciljano usmerijo na tiste storitve, ki so za paciente najbolj nujne, in jih bo na predlog ZZZS in Nacionalnega inštituta za javno zdravje za vsako posamezno obdobje opredelila Vlada, izvajali pa izvajalci iz javne zdravstvene mreže. Vse to je končno korak v pravo smer, ki ga zagovarjamo tudi Socialni demokrati in ga bomo v poslanski skupini soglasno podprli. Spoštovani, vseh anomalij ta sprememba zakona ne bo odpravila, še vedno bodo v istem javnem sistemu za denar tekmovali zelo različni izvajalci z zelo različnimi obveznostmi in poslovnimi modeli. Pacienta pa bolj kot denar, ki naj bi mu sledil, zanima, kdaj si bo povrnil zdravje, kje bo prijazno ter kakovostno obravnavan. Dokler se ti motivi izvajalcev in pacientov vrednotijo na takšen način, problema ne bo moč rešiti. Hvala lepa.

V tej državi smo soočeni z zdravstveno krizo, in soočeni smo s to zdravstveno krizo že lep čas. Ko se pogovarjamo o čakalnih dobah, ko se pogovarjamo o korupcijskih aferah in o neučinkovitem organiziranju slovenskega zdravstva, se pogovarjamo o različnih obrazih te zdravstvene krize. Obrazih, a ne razlogih. Razlog, zakaj slovenski zdravstveni sistem poka po šivih, je njegova privatizacija. Ko je Slovenija izšla iz Jugoslavije, je izšla kot država organiziranega, razvitega, dejansko javnega zdravstvenega sistema. A po tem, ko je bil opravljen cikel privatizacije industrijskega bogastva, so se na muhi profitnih apetitov in tržnih reorganizatorjev družbe znašli tudi podsistemi družbene solidarnosti, prvo med njimi ravno naše zdravstvo kot v tem trenutku bržčas največja zaloga vrednosti, ki ni podvržena profitnemu motivu, ustvarjanju dobička, ampak še vedno, kljub trem desetletjem privatizacijskega obleganja deluje z družbenim mandatom, ki je zagotavljanje javnega zdravja. Mehanizmi v slovenski solidarni družbi, ki verjame v javno zdravstvo, za privatizacijo zato niso nek neposreden napad, kot smo ga svojčas spremljali z odprodajo nekdaj družbenih podjetij. Poteka postopoma, malo po malo, nekaj tu, nekaj tam. Dobili smo koncesije, ki za razliko od javnih zdravstvenih zavodov delujejo kot gospodarske družbe, ena izmed oblik privatizacije. Vemo, da je hud problem s popoldanskim delom zdravnikov, tako imenovanimi zdravniki dvoživkami, ki v javnem sistemu ustvarjajo čakalne dobe, zato da jih lahko za dobiček in dodatno plačilo kot zasebniki odpravljajo. Navsezadnje se zelo dobro zavedamo tudi, kakšen problem so komercialne zdravstvene zavarovalnice in njihovo dopolnilno zdravstveno zavarovanje, te so začele prelivati svojo ekonomsko moč v politično moč, od tod naprej pa graditi kar pravi pravcati vzporedni zdravstveni sistem, vključno z najavljenim vzpostavljanjem zasebne bolnišnice. V danih razmerah zato ne moremo poseči po ukrepih skrajševanja čakalnih dob, ne da bi te čakalne dobe skrajševali skozi izgradnjo in utrjevanje dejanskega javnega sistema, torej javnega financiranja plus javnih ambulant. Interventni zakon, ki ga danes popravljamo, je bil prvo veliko zdravstveno dejanje te vlade, bil pa je tudi prva zelo velika napaka. Jedrni cilj interventnega zakona je bilo odpiranje proračunskega financiranja za vse mogoče zasebnike, češ, na ta način bomo skrajševali čakalne dobe. Seveda se to ni zgodilo, sedaj je tudi empirično potrjeno, kot smo socialisti že v začetku opozarjali. Edini izplen, edini učinek tega interventnega zakona je precej množična redistribucija družbenega bogastva iz javne koristi v žepe zasebnikov. Pretovarjanju tega denarja je sledilo tudi pretakanje kadra iz javnega sistema k zasebnikom, vse popolnoma pričakovano in nekaj, čemur bi se lahko in morali izogniti. Žal se nismo. Zato, kot rečeno, danes ta zakon popravljamo. Prvi, ključni ukrep tega posega v interventni zakon je, da tudi na ravni zakonskih členov črta vsebino, ki pravi, da naj se v tako imenovano skrajševanje čakalnih dob vključujejo tudi čisti zasebniki. To seveda ne gre. Lahko vidimo iz različnih instanc zdravniškega lobija, da je prav pripenjanje vseh mogočih gospodarskih družb, zasebnih operacij, tudi takih, ki ne delujejo pod koncesijo in pod koncesijsko regulacijo, na javno financiranje, na sredstva vseh zavarovancev naslednja tarča, naslednji korak v ideji privatiziranega slovenskega zdravstvenega sistema. Tega seveda na noben način ne smemo dopustiti, zato v Levici podpiramo današnjo spremembo interventne zakonodaje, ampak opozarjamo, da s tem dejanjem zgolj omejujemo škodo, ne krepimo pa še javnega zdravstvenega sistema, kot ga moramo. še čaka takoj jeseni, na način posega v sistemsko zakonodajo, ki naj naš javni zdravstveni sistem dejansko zaščiti pred privatizacijo, ga dejansko okrepi in, da, tudi dejansko skrajša čakalne vrste. Hvala lepa. Hvala lepa. Končali smo predstavitve stališč poslanskih skupin. Prehajamo na razpravo o členih in vloženih amandmajih. Ker je amandma poslanskih skupin Svoboda in SD k 1. členu vsebinsko povezan z amandmajema istega predlagatelja k 2. in 3. členu, bomo o vseh amandmajih k tem členom razpravljali skupaj. V razpravo torej dajem 1., 2. in 3. člen ter tri amandmaje poslanskih skupin Svoboda in SD ter amandma Poslanske skupine NSi k 1. členu. Želi kdo razpravljati? Ugotavljam, da je interes, zato prosim za prijavo.

Aktualna vlada se je takoj z nastopom mandata lotila reševati težave v zdravstvu, ki so se kopičile zadnjih 30 let in se jih noben deležnik ni lotil na takšen način, kot smo se jih mi sedaj. Pomembno je poudariti, da je zdravstvena reforma, ki smo si jo tako zastavili, skupek predpisov, ko vsak posamezni predpis ne rešuje vseh težav, ampak le prispeva nekaj v celotno reševanje sistema. To je tako, kot se popravila hiše, ki je na trhlih temeljih, ne lotevamo s popravilom strehe, ker se lahko, kljub temu da smo streho popravili, zruši oziroma nam bivanje v njej ne zagotavlja varnosti. Splošni namen interventnega zakona, katerega spremembo 15. člena danes obravnavamo, je na splošno stabilizacija zdravstvenega sistema. bil sprejet lani jeseni s ciljem, da se po epidemiji covida-19, kot je bilo danes že povedano, ko se številne nenujne zdravstvene storitve niso izvajale, prebivalcem omogoči čim širšo dostopnost do zdravstvenih storitev. Obenem pa se je želelo dobiti tudi informacije o tem in preveriti, kakšne so dejansko napotitve, in ugotoviti, kje je zgornja meja zmogljivosti našega celotnega zdravstvenega sistema. Opravljena analiza učinkov 111 milijonov vrednega zakona je pokazala, da je zakon zagotovo prispeval k stabilizaciji zdravstvenega sistema, čeprav nekateri govorijo drugače. Zdravstveno obravnavo je namreč po podatkih ministrstva prejelo kar 35 tisoč ljudi, ki je sicer ne bi. Pri nekaterih zdravstvenih storitvah so se čakalne vrste skrajšale, če ne celo prepolovile. In kar je najpomembnejše, pri večini storitev so se čakalne vrste povečevale z bistveno nižjo stopnjo intenzivnosti, kot bi se sicer, če tega zakona ne bi bilo. Poleg pozitivnih učinkov je interventni zakon osvetlil tudi nekatere anomalije našega sistema, ki jih bo vsekakor čim prej potrebno sanirati. Na primer, v sistemu ni bilo podatkov o ljudeh, ampak samo o storitvah, en čakajoči ima namreč lahko več napotnic, in pa seveda znan problem plavajočih napotnic, ki jih pacienti ne izrabijo, baje jih je bilo v sistemu več kot 3 milijone. Vse takšne anomalije bodo odpravljene z zakonom o digitalizaciji zdravstva, ki na sledljiv in transparenten način omogoča pregled na področju zdravstvenega varstva, in ta zakon je spet eden izmed kamenčkov v mozaiku reforme. Danes obravnavamo spremembo že omenjenega 15. člena Zakona o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema. Tako želimo doseči predvsem smotrnejšo smotrnejšo in učinkovitejšo ter ciljno usmerjeno uporabo sredstev, ki so namenjena realizaciji zdravstvenih storitev s čakalnimi dobami. Plačilo zdravstvenih storitev bo po spremembi še vedno omogočeno po realizaciji, vendar samo za izbrane zdravstvene storitve, ki jih bo na podlagi podatkov Nacionalnega inštituta pripravil pripravil ZZZS in sprejela Vlada Republike Slovenije. Ta sprememba bo tako omogočila, da se bo financiralo le tiste storitve, ki imajo najdaljše čakalne dobe, oziroma hitro in pravočasno izvajanje še posebej tistih storitev, ki so še posebej pomembne s stališča pacienta in javnega zdravja. Nabor storitev bo seveda periodično preverjan in usklajevan s situacijo na področju zdravstvenega varstva. Če zaključim. Reforma zdravstva je v teku in čaka nas še veliko dela, da bomo dosegli zastavljene cilje, čaka nas problematika regulacije sistema, čaka nas problematika absentizma in še marsičesa drugega. Še vedno pa upam, da jih bomo dosegli s sodelovanjem vseh deležnikov v procesih, saj bomo le tako beležili boljše rezultate, predvsem v korist vseh prebivalcev naše države. V tem duhu danes predstavljene spremembe Zakona o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema, in ker se močno zavzemam za javno zdravstvo, spremembe, vključno s koalicijskimi amandmaji, podpiram. Hvala.

Čakajo vas strukturne spremembe, drži. Čaka vas v bistvu časovnica. Čaka vas reforma plačnega sistema javnih uslužbencev do danes. Danes je zadnji dan, priprava zakonodaje. Reševanje problematike družinske in urgentne medicine, danes zadnji dan. Strukturna prenova ZZZS, naslovitev absentizma, prenova, nadzor in vodenje javnih zavodov, za to je danes datum in to vas čaka. Kdaj boste vi to prenovo naredili, ne vem. Pozivate opozicijo, naj vlaga zakone. Ko vložimo zakone, pravite, da blokiramo delo Državnega zbora. Bog ne daj, da bi mi v prvi polovici tega leta vložil kakršenkoli zakon. Zakaj? Ker bi rekli, glejte, mi imamo časovnico, 30. 6., zakaj nam to delate? Torej, nehajte s pozivi opoziciji, zato ker ste si vi zadali časovnico, vi ste si zadali oziroma ste obljubili ljudem, da boste do 30. 6. rešili vse te probleme, ki so tukaj napisani. Pa ne rešili tako, češ, pripravili smo neke ukrepe tako ali drugače, ne, zakonodajno ste dejali. In zato je narobe to, kar danes govorite. Potem ne razumem stališč koalicijskih strank, ki pravijo, da so zadovoljne, da v skrajševanje čakalnih dob ni vključenih vseh kadrov. Ne razumem. Zakaj? Zato ker imate v koalicijski pogodbi, ki ste jo vsi podpisali, napisano, zdaj vam bom pa prebrala: »Takojšnje skrajševanje čakalnih dob. Na podlagi interventnega zakona o zdravstvu bomo sprejeli aneks k splošnemu dogovoru,« mimogrede, splošnega dogovora sploh ni več, »ki določi, da se vse storitve plačujejo po opravljenih storitvah. Storitve lahko opravljajo vsi izvajalci, ki se prijavijo v sistem. Zaradi ogromnega števila ljudi, ki nimajo primerne oskrbe, je potrebno aktivirati vse potenciale zdravstvenega sistema, ki so na voljo. Vsi zdravniki, ki so sposobni izvesti storitve, lahko konkurirajo z izvedbo, pri čemer je potrebno določiti in upoštevati pravila izvajanja javnih zdravstvenih storitev.« To imate v koalicijski pogodbi in to ste podpisali. danes z veseljem ugotavljate, da novela zakona, interventnega zakona, prinaša to, da se v samo skrajševanje čakalnih dob ne bo vključevalo vsega razpoložljivega kadra. In zdaj razumi, kdor more. Jaz težko razumem, če pa vi veste, kaj je v ozadjih, zakaj danes tako govorite, je pa, mislim da, zelo – kako temu pravimo? – hinavsko to, da ste podpisovali koalicijske pogodbe, danes pa v bistvu govorite čisto mimo tega. tega. Delno se je koalicijska pogodba seveda izvršila z interventnim zakonom oziroma z novelo tega interventnega zakona, ki je govorila o tem, da če se do 31. marca ne ne zagotovi zadostnega obsega odprave, skrajševanja čakalnih dob, to Vlada ugotovi s posebnim sklepom in Zavod v 30 dneh od tega sklepa izvede javni poziv za vse izvajalce, da se vključijo v skrajševanje čakalnih dob. Ta del zakona še vedno velja, tudi po amandmajih. Po amandmajih bo namreč ta zakon začel veljati s 1. septembrom in do takrat velja 15. člen, kot je danes. Torej, vprašanje koaliciji in ministrstvu kdaj je Vlada sprejela sklep, s katerim ugotavlja, da se 31. marca ni zagotovilo zadostnega obsega odprave oziroma skrajševanja čakalnih dob? In: kdaj je naložila Zavodu za zdravstveno zavarovanje, da pripravi v 30 dneh javni razpis? Ker ta novela še vedno velja in bo veljala do 1. septembra. Zadnjič je bilo na odboru rečeno, ja, velja, bomo to naredili, no in zdaj je moje vprašanje, kje je ta sklep. Ministrstvo se zdaj spet spogleduje pa posmiha, ampak to vam velja! Ne velja? Ta člen ne velja več? Ministrstvo mi lahko odgovori takoj po tem. Če si narobe razlagam, bom zelo vesela, če mi poveste, da 15. člen, tretji odstavek, danes ne velja in da ne bo veljal do 15. septembra. Res. Ni nobenega problema, bom priznala, da narobe berem zakon, in bom rekla okej, se opravičujem. Naslednja stvar, ki je. Ko bo ta novela sprejeta, bo seveda Vlada z uredbo določila posamezne vrste zdravstvenih storitev, ki naj bi se skrajševale na predlog Zavoda za zdravstveno zavarovanje. Rečeno je bilo, da se bodo skrajševale oziroma izvajale tiste zdravstvene storitve, kjer se čaka nedopustno dolgo. Jaz tega ne vidim, kje to piše. To nikjer ne piše. Piše, da se za namen povečane dostopnosti do zdravstvenih storitev in odprave oziroma skrajševanja čakalnih dob za izbrane vrste zdravstvenih storitev, za katere se vodi čakalni seznam, izvajalcem zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene / …/ plača. Nič ne piše, za katere. Nič. Tako da bo sistem podoben tistemu, kar je bilo do sedaj – plačamo vse. No, zdaj bo malo popravljen, plačamo tisto, kar bo določila Vlada.

in potem to da Vladi in Vlada da uredbo. Ampak če Zavod tega ne pripravi, pa po istih pogojih to minister naredi. Kje bo pa minister dobil to? Ja na Zavodu! Torej, pišete noter nekaj, kar ne drži. Zavod primite, da mora točno v tistih 30 dneh, če ne, potem pa ne vem, kaj bomo delali. Ampak minister konec koncev mora imeti predlog Zavoda za zdravstveno zavarovanje, drugače ne more tega narediti. Razen če ne bo samovoljno določal, katere čakalne vrste se bodo skrajševale oziroma katere izbrane storitve bo določil. Zdravstveni svet ste izločili iz tega, v amandmaju ga jaz ne vidim.

Kdaj naj pripravi Zavod seznam teh izbranih zdravstvenih storitev? Zavod pripravi ta predlog vsak naslednji kvartal do konca prvega meseca tekočega kvartala. Zdaj ko gremo brat amandma, pa pravi, da za kvartal od 1. septembra do 31. decembra zavod to pripravi najpozneje v 30 dneh od uveljavitve tega zakona. To pomeni do 1. oktobra. Do 1. oktobra bo pripravil izbrane storitve, posredoval ministru, minister bo to verjetno dal na Vlado, potem bo sprejeta uredba, no in potem se bodo pa stvari začele odvijati. Če si štejete, pa vso birokracijo zraven, bo to nekje, torej september, 30 dni je oktober, tam nekje novembra. In potem boste prišli s poročilom za do konca decembra in boste rekli: do konca, v tem kvartalu od 1. septembra do konca decembra se čakalne dobe niso skrajšale, zato ker smo prepozno to začeli delati. Še en izgovor več. Še en izgovor več. Zakaj za vraga – ne vem, ne vem, kdo bo na to odgovoril, koalicija ali ministrstvo - ta zakon oziroma ta novela ne začne z dnem, ko bo objavljen v Uradnem listu? problem? Zavod za zdravstveno zavarovanje mora imeti podatke, kje so nedopustno čakajoči, katere so tiste zdravstvene storitve, kjer naj bi se skrajševalo. Da ne boste govorili o 35 tisoč ljudeh, ki so zdaj lahko zadovoljni, da so prišli na vrsto. Tega se sploh ne bi smelo govoriti. Pa ne zato, ker so prišli na vrsto, ampak zato, ker takšnih pogovorov v zdravstvenem sistemu sploh ne bi smelo biti, kdo je lahko zadovoljen, da je prišel na vrsto, pa kdo ne. Po malem so lahko že vsi zadovoljni, da sploh pridejo do zdravnika, če. Da ne govorim o klicnem centru, kjer se že tri dni poskušam e-naročiti pa ugotavljam, da tisti datumi, ki so tam napisani, sploh ne obstajajo. Toliko o tem. Štirje datumi za dihalni test, niti eden od njih ni okej. Kliknem gor, ni možno. Kliknem na drugi datum, ni možno. Kličem na zVEM številko, gospa je bila zelo zelo prijazna pa mi je povedala, naj ne težim pa naj kličem izvajalca, ker oni pač niso nič krivi, da imajo štiri datume, ki ne veljajo. Do zdaj sem se vedno prek eNaročanja naročala, zdaj je pa to težek problem. Oni niso krivi, da imajo datume od izvajalca gori, za to je izvajalec kriv, ker jim pač ni datuma povedal, da je že zaseden.

klikati pa klicati pa spraševati, ali ta datum velja ali ne. Toliko o digitalizaciji pa o tem. Ker zVEM je pol leta nazaj normalno funkcioniral, zdaj pač očitno ne več. Plačevalo se bo tisto, kar je nad rednim programom. Za leto 2022 ZZZS ugotavlja, da je to v bistvu, bom rekla, malo čudna zadeva, glede na to, da določeni programi, kjer naj bi se skrajševale čakalne dobe, niti niso bili realizirani 100-procentno po dogovoru. To pomeni, obstaja letni dogovor, včasih se je temu reklo splošni dogovor, zdaj je to uredba Vlade, mislim da, po vaši noveli zakonov je to uredba. In tam je določeno, koliko kakšen zavod opravi, koliko storitev. Na kar nekaj storitvah ta program niti 100-procentno ni bil realiziran, so pa dobivali tudi denar za skrajševanje čakalnih dob.

obsegom? Naslednje vprašanje je, kako bo minister pripravil izbrane zdravstvene dejavnosti, torej predlog Vladi, če mu tega ne bo posredoval ZZZS. Ali bo samovoljno določal ali kako? Kdaj boste v resnici začeli izvajati ta zakon? Kdaj realno pričakujete izvajanje tega zakona, glede na to, da bo novela začela veljati s 1. 9.? Vprašanje je, kako je s trenutno veljavnim 15. členom, ker še enkrat, se pričakuje sklep Vlade in poziv ZZZS, da pripravi javni razpis. Ker do septembra sta še dva, trije meseci oziroma julij, avgust, v tem času se pač ne dela v zdravstvu ali ministrstvo meni, da ni potrebno delati? delati? Vprašanj je kar nekaj. Predvsem pa, v tem interventnem zakonu je bilo že prej napisano, da koncesionarji ne smejo opravljati storitev nad obsegom dela oziroma ne smejo skrajševati čakalnih vrst tam oziroma tisti, ki imajo zaposlene zdravnike pri javnih zdravstvenih zavodih. To je bilo že zdaj napisano. In In ko je bilo v javnosti to zelo odmevno takrat, namreč zdravniki, ki so delali pri koncesionarjih, oziroma koncesionarji so rekli, zdaj pa nam povejte, ne vem, Janez Novak dela v UKC Ljubljana, dela tudi pri meni, ima naročene paciente za tri mesece naprej, zdaj pa ne sme delati. Takrat se je potem ministrstvo zbudilo in reklo, da ne glede na ta zakon pa vendarle lahko paciente obravnavajo. Zdaj me zanima, ali boste zdaj tudi na takšen način to delali,

ki so po mojem relevantni. Seveda pa vprašanje ministrstvu, kdaj boste izpolnili to časovnico. Kdaj boste, kot vi pravite, naslovili te probleme in jih končno tudi rešili? Glede na to, da ste to vi obljubljali. Hvala.

se ne bi smelo omenjati 35 tisoč ljudi, ki so prišli do storitev. Veste, tistih 35 tisoč je hvaležnih, marsikomu od njih se je v bistvu na nek način zdravstveno stanje stabiliziralo, marsikateri od njih je tudi še vedno med nami. Tako jaz tega ravno ne bi ne vem kako metal v koš. Šlo je, da, sto plus milijonov. Če vi veste, koliko je vrednost življenja, jaz si ne upam tega vzeti na grbo in posploševati na ta način. Bi se pa vprašal, kam je šlo tistih 273 milijonov kovidnih dodatkov. Tudi tam so se reševala življenja, pa vendar vemo, da nekateri takrat niso hodili v službo, pa so vseeno dobivali dodatke. Tisto pa je bilo dejansko metanje denarja skozi okno. Za oris dejanskega stanja v zdravstvu se mogoče res zapeljemo v to kovidno leto in na nek način uokvirimo, česa smo bili takrat deležni in česa ne. Torej, zmanjšana dostopnost do zdravstvenih storitev, zmanjšana dostopnost do preventivnih programov, saj se verjetno še spomnite, zaprte šole, zaprta igrišča, maske v gozdu, kjer si sam. Podatki kažejo, da je znižanje števila novoodkritih kroničnih bolezni in rakavih obolenj zelo pereč problem, ki nas bo čakal še v prihodnje. Da ne omenjam duševnega stanja, pa ne le odraslih, nenazadnje smo bili tudi v v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana na otroški psihiatriji, kjer so nam omenili, da je to, kar se dogaja po covidu, nezaslišano. Pediatrična je polna in čakalne vrste so absurdno dolge. Primarna raven v času covida. Število e-posvetov,

za 22 % manj je bilo opravljenih tudi pregledov v referenčnih ambulantah. V letu 2021 je bilo odkritih za polovico manj bolnikov s kronično boleznijo arterijske hipertenzije kakor v letu 2019, sladkorne bolezni za 30 % manj obravnav in kronična obstrukcija pljučnih bolezni za 43 % manj. Jaz se vprašam, kam vse so šli ti ljudje. Rakava obolenja, za 30 % manj prijavljenih rakavih obolenj. obolenj. Če smo pri teh čakalnih vrstah, ki niso od zdaj, ampak je to že leta in leta, potem nam je skozi število napotnic jasno, kaj se je dogajalo. Strmo narasle so napotnice »zelo hitro« in »hitro«, strmo. To pomeni, da se je dejansko zdravstveno stanje naših prebivalcev, naših ljudi bistveno poslabšalo zaradi ukrepov. takrat razmišljali o tem, kaj nas čaka, in naslovili to na pravi način, bi bilo verjetno že prepozno.

v letu 2022 je bilo za 700 tisoč čakajočih na razpolago tisoč 282 zdravnikov. Kaj se je torej zgodilo? Zgodilo se je to, da se je število zdravnikov povečalo zgolj za 5 %, število čakajočih v sistemu na osnovi napotnice se je pa povečalo za 70 %. Spet vprašanje, kam so ti ljudje šli. Število čakajočih se je v tistih mesecih povečevalo za 2,2 %. Če bi temu sledili, temu trendu, in če tega interventnega zakona ne bi bilo, bi danes namesto tistih 720 tisoč imeli 835 tisoč čakajočih. Torej, govoriti o tem, da ta interventni zakon ni dosegel namena, mislim, da je to skrajno nekorektno. Ne vemo sicer, kaj se dogaja še s tistimi tako znanimi plavajočimi napotnicami, ki so nekje v sistemu. Verjamem, da je slika bistveno drugačna, kakor se kaže. Nenazadnje je v postopku je v postopku tudi zakon o digitalizaciji, ki verjamem, da bo pomagal v smeri tega, da bomo tiste stvari, ki do zdaj niso razrešene, tudi čiščenje teh napotnic, na nek način rešili.

in kjer bo doprinos k zdravstvenemu stanju pacientov največji.

Ali mislite, da bodo zasebniki delali tudi tako, kot delajo zdaj javni zavodi, sobote, nedelje, 24 ur. Ne, saj jim ni treba. Oni bodo od ponedeljka do petka zaslužili dovolj, da jim mogoče takrat ne bo treba delati. To se je že tudi skozi ta prvi interventni zakon v bistvu na nek način dogajalo z uhajanjem kadra, tudi h koncesionarjem. Kar se pa tiče samega števila. Po podatkih, ki jih je moč videti tudi na straneh od Zdravniške zbornice Slovenije, predstavljajo ti privatniki približno 2,3 % vseh zdravnikov. Veste, kateri zdravniki so to pretežno? To so zdravniki iz plastične kirurgije, to so zdravniki iz medicine dela in športa, to so zdravniki iz dermatovenerologije in da, tudi nekaj družinskih, vendar zelo malo. In mi bi reševali s temi zdravniki zdravstveni sistem, ki ga nihče ni rešil v zadnjih 30 letih. Dvomim, da bomo na ta način dosegli cilj, ki si ga želimo vsi na nek način doseči. Bi pa mogoče opozoril še na eno zadevo, ki sem jo že tudi v razpravi na Odboru za zdravstvo takrat omenjal. Veste, za zdravje lahko naredimo sami največ. Mislim, da so preventivni programi tista prava ciljna niša, ki nas bo v prihodnje na nek način tudi skozi zdravstvo stabilizirala. Zdrav življenjski slog. slog. Upam, da bo vsak razčistil pri sebi, na kakšen način živi in predvsem na kakšen način bo dočakal tiste svoje zadnje dni.

Načrtovalec oziroma načrtovalka 11. seje Državnega zbora, govorim o časovnici, je imela pravzaprav zelo srečno roko. Verjamem, da ni naključje, ampak da je načrtno, da je načrtno, da prav danes, 30. junija 2023, obravnavamo izključno zdravstvene teme. Tri točke so danes in s področja zdravstva so vse tri. Ampak tukaj bom naredil piko. Samo obkrožim na koledarju, še enkrat, 30. 6. 2023. Mislim, da Slovenke in Slovenci, še posebej pa tisti, ki iščejo zdravniško pomoč, zelo dobro poznajo, kaj pomeni ta datum. Ne bom šel v kovidno obdobje.

je dober, ampak ga je res potrebno po 31 letih optimirati, modernizirati. Zakaj govorim po 31? Zato ker smo leta 1992 sprejeli tiste najbolj pomembne zakone, od takrat naprej pa jih bolj ali manj zgolj kozmetično popravljali. popravljali. Tudi ti amandmaji, ki jih je vložila – ha, zanimivo, ne celotna koalicija. Že to je slabo, to je slabo, če se koalicija glede zdravstva ne more poenotiti, potem vi pričakujete, da zdaj opozicija pride na pomoč. Ja, pridemo, z veseljem. Torej, kozmetični amandmaji Poslanske skupine Svoboda in Poslanske skupine SD so res kozmetični in pravzaprav o njih tudi ne bom izgubljal besed. Že velikokrat sem v tej dvorani apeliral v različnih mandatih, da bi se koalicija in opozicija zaprli v nek prostor in da bi prišli do ene skupne definicije, kaj je javni zdravstveni sistem. Mi večkrat in vedno vedno ponavljamo, v Novi Sloveniji zagovarjamo izgradnjo, modernizacijo javnega zdravstvenega sistema. Javnega zdravstvenega sistema. Čeprav nam marsikdo očita – pa ne vem zakaj, zato ker ne pozna definicije javnega zdravstvenega sistema – da smo mi za privatizacijo. Malo prej smo slišali, da koncesionarji pa zasebniki pa ja ne bodo delali v nedeljo. Glejte, ne govoriti stvari, ki niso resnične. Pokažem vam odpustno pismo, jaz sem bil operiran letos v nedeljo, v mesecu marcu, … / oglašanje iz dvorane/ Ja, glejte, če boste vi bolniku kazali Zakon o delovnih razmerjih, mu pravzaprav kažete, da ne sme biti bolan. Lepo vas prosim. Ne se smejati pacientom, težkim bolnikom. Res je, da je smeh pol zdravja, ampak ko si bolan, ti ni do smeha. Torej, mi bi najprej potrebovali, in ne vem, ali bo minister za zdravje to sklical, nek posvet, da zapišemo in tukaj v Državnem zboru sprejmemo definicijo, kaj je javni zdravstveni sistem in kdo so deležniki v javnem zdravstvenem sistemu. Da so to javni zavodi, da so to tudi zasebniki koncesionarji in čisti zasebniki. Dokler se okrog tega ne poenotimo, potem se lahko samo sprašujemo, kako to, da je v Avstriji, v Nemčiji, Švici, v Luksemburgu sploh še kdo zdrav! En takšen socialistični odpor proti zasebnikom. Pa kaj mene briga, kdo mene pozdravi, kdo mene operira? Hvaležen sem sistemu, da sem lahko, če sploh, da pridem hitro na vrsto, da sem kakovostno pozdravljen in da to plača zdravstvena zavarovalnica, ki je sicer nimamo, ampak se ji reče Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije,

In s katerim upravlja neka socialistična skupščina, ampak ki ste jo želeli, in sem vam že aplavdiral, skoraj aplavdiral, redefinirati, popraviti, modernizirati. Ampak vidi se, da ne bo šlo. Ampak to je neka druga tema. Nas v Novi Sloveniji izjemno skrbi za prihodnost slovenskega javnega zdravstvenega sistema. Mi smo preveč bogata država, da bi moralo 140 tisoč in še več ljudi čakati nad dopustno dobo na na prvi pregled oziroma na zdravstveno storitev. Mi smo preveč bogata država. Že večkrat smo ugotovili tako na strani koalicije kot na strani opozicije, da denar ni problem, da je najbrž problem, gotovo, da je problem v organizaciji, v medčloveških odnosih znotraj kolektiva. Na tem področju žal ne znamo ali nočemo, pravzaprav, ni politične volje, da bi naredili zelo preproste ukrepe, sprejeli zelo preproste rešitve, ki so v Evropi pa tudi širše delujoče.

Mi v Novi Sloveniji si reformo predstavljamo povsem drugače, ne pa eno takšno novelico zakona. Način, na katerega se Vlada loteva reševanja nakopičenih težav – ja, 30 let se kopičijo, to niste vi krivi, ni kriva ta koalicija ali pa vsaj večina v tej koaliciji ne – način, na katerega se Vlada loteva reševanja, in Vlada je vlada zato, da rešuje probleme, ta način v javnem zdravstvenem sistemu vodi v ekspresno razgradnjo in popolnoma nenadzorovano privatizacijo zdravstva per definitionem, po definiciji, kot jo slišimo iz koalicijskih klopi. V treh točkah bom nanizal oceno vladnega zakona o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema. Prvič. Stresni test slovenskega zdravstva, tako imenovani stresni test, je jasno pokazal, kdo oziroma kateri izvajalci lahko skrajšujejo čakalne vrste. Gospa državna sekretarka, gospod državni sekretar, saj imamo te podatke, ali ne, kdo lahko skrajšuje čakalne vrste? Ker če tega podatka nimamo, potem ne vemo, kje se zadeve sploh lotiti. Najmanjši obrtnik, ki ima nekaj zaposlenih, če ima neko dodatno naročilo, pa ga pri danih kapacitetah ne more realizirati – kaj naredi? Ja kapacitete razširi. In v zdravstvu vi tega ne dovolite. Ne dovolite. Javni zdravstveni zavodi ne zmorejo več storitev, ne zmorejo po sedanji ureditvi. Gre za objektivne okoliščine, lahko rečemo, ni kapacitet, ni kadra, prav gotovo pa je tudi slaba organizacija javnega zdravstvenega sistema. Slaba organizacija javnega zdravstvenega sistema. In ker je slaba, so tudi medčloveški odnosi znotraj kolektivov, sočustvujem z vsemi, nevzdržni v nekaterih zavodih. to je zdaj zelo pomembno, ker prihajam iz vzhodne Slovenije – je pa ta vlada izjemno dosledna, ko je treba zamenjati direktorje javnih zavodov, pa tudi če poslujejo pozitivno in tudi če peljejo, uspešno peljejo, zgledno peljejo velike investicije, ki se že dolgo niso. To me pa res boli. Res me boli. Čakalne vrste so alarmantne, to zdaj že vsi poznamo. 1. maja letos je skupaj na prve preglede in preostale storitve nad dopustno mejo čakalo 141 tisoč in še 111 oseb, kar je polovica vseh čakajočih. Edini način, da čakalne vrste skrajšamo, da ljudje pridejo do nujne zdravstvene obravnave, je vključitev vseh kapacitet. To je zelo preprosta logika po zdravi kmečki pameti ali pa, če hočete, kot sem prej imenoval, po neki obrtniški pameti. Zato smo vložili zakon, mi poslanci Nove Slovenije smo vložili zakon, kjer smo rekli oziroma predlagamo rešitev: vsi, ki čakajo nad dopustno čakalno dobo, lahko zdravstveno storitev opravijo, kjerkoli so proste kapacitete. Če vi pogledate zdravnika v belem plašču, ali se vi kdaj vprašate, kje pa ta dela, ali ta dela v bolnici ali pri koncesionarju ali je pa zasebnik? Kaj me briga, še enkrat. Ni lepa besedna zveza, ampak ko sem bolan, si želim storitve čim prej, kakovostne in seveda, da se ve, kdo je plačnik. Druga točka. Ljudje so čakali v vrsti. Normalno je, da so bili, ko so prišli do zdravljenja in do obravnave, torej so bili vključeni v sistem, napoteni na dodatne preglede. To pomeni, dobili so dodatne napotnice. Zato so se pri drugih storitvah vrste podaljšale. Je nekdo, ki je dobil zdravstveno obravnavo, kriv, v navednicah kriv, ker so se vrste podaljšale ali zato ker je dobil nujno obravnavo pri koncesionarju? Tretja točka. Zdravnikov in sester je premalo. Če zdravnik ali zdravstveno osebje v javnem zdravstvenem sistemu naredi vse, kar mora, če je delo kakovostno opravljeno in če predstojnik s tem soglaša, ne vidimo razloga, zakaj bi se jim prepovedalo, da dodatno delajo. Nekdo bo rekel Zakon o delovnih razmerjih. No fajn. Še več, vsem mora biti v interesu, da se čim več zdravnikov in sester vključi v skrajševanje čakalnih dob. Ali ima kdo s tem težavo? S tem, kar sem zdaj nazadnje povedal? Trendi po svetu gredo v smeri fleksibilizacije zaposlitev in fleksibilnih delavnikov. Prej sem povedal, operiran sem Mi pa se vračamo v čase razrednih sovražnikov. To je neverjetno! To je neverjetno. Mi se vračamo v čase razrednih sovražnikov. Ljudem prepovedujemo, da delajo. Na koncu bodo zdravniki in zdravstveno osebje imeli dovolj centralnoplanskega pristopa v državnem zdravstvenem sistemu in bodo preprosto odšli. In potem se boste vprašali, kam pa gredo. Ja svobodni ljudje so, gredo. Primer iz prakse. Zdravnik kirurg v UKC je dejal: »Ni medicinskih sester, ni prostih dvoran, ni aparatur ali so te pokvarjene. Sedaj mi bodo prepovedali delati še izven delovnega mesta.« Ali je to kakšna logika, kolegice in kolegi? Bistvo, zaključujem, vladni predlog bo čakalne vrste še podaljšal, zato mu bomo v Novi Sloveniji nasprotovali. Zdravniki in zdravstveno osebje bodo zapuščali, še naprej zapuščali državni zdravstveni sistem, še bolj intenzivno se bo razvijal vzporedni zdravstveni sistem in se že razvija, kdor ima oči za gledanje, naj gleda in bo to videl. Razvijal se bo še naprej sistem zasebnih zdravstvenih zavarovanj, razen če ga boste, ne bi ne bi me čudilo, z zakonom prepovedali, zasebnih klinik, razen če jih boste, ne bi me čudilo, prepovedali, in tako dalje. Naš amandma gre ravno v tej smeri, o kateri sem govoril. Z amandmajem omogočamo vključitev vseh kapacitet v slovenskem zdravstvenem sistemu, tudi izvajalcev zdravstvene dejavnosti zunaj mreže javne zdravstvene službe, ki imajo seveda, jasno, dovoljenje za opravljanje zdravstvene dejavnosti v usmerjeno krajšanje čakalnih vrst pri tistih zdravstvenih storitvah, kjer so čakalne dobe najbolj pereče in je najbolj nujno, da bolniki čim prej pridejo na vrsto, da se prepreči nastanek resne zdravstvene škode. Nasprotovati, še enkrat, nasprotovati temu amandmaju pomeni prepovedati bolniku, da pride do zdravljenja. Oziroma mu nalagate: čakaj, mogoče boš v tem času umrl. In se na ta način čakalne vrste skrajšajo. Kruto. Če bo ta amandma naše poslanske skupine dobil podporo, bomo seveda tudi zakon podprli. Hvala lepa. Hvala lepa. Besedo ima kolegica Sandra Gazinkovski. Izvolite. SANDRA GAZINKOVSKI (PS Svoboda): Hvala za besedo, predsedujoča. Interventni zakon je nujni ukrep, ki ga izvede država za interventne situacije, v katerih se nahaja v tistem trenutku. Je nujen, takojšen in časovno omejen. Če se spomnimo kovidnega časa, lahko rečemo, da so bili nekateri takratni interventni zakoni prepogosti, sprejeti čez noč in neučinkoviti. Spomnimo se samo zakona za uporabo mask na prostem. Izvajanje interventnega zakona, ki smo ga sprejeli mi, pa nam je pokazalo podatke o napotitvah. Število napotnic s stopnjo nujnosti »redno« je začelo padati, dočim je število napotnic s stopnjo nujnosti »hitro« in »zelo hitro« začelo naraščati. Ne glede na to, da ne smemo dvomiti v strokovne odločitve tistih, ki napotujejo, nam ta podatek pove veliko. Pridobili smo tudi podatke, da čakalne dobe ne kažejo števila čakajočih pacientov, čakalne dobe nam kažejo storitve, ki imajo daljšo čakalno dobo. Namreč, nekdo, ki mora na operacijo, mora pred operacijo opraviti tudi do 10 drugih storitev in tako dobi 10 drugih dodatnih napotnic ali več, da gre šele potem lahko na operacijo. In tu se ustvarja ta daljša čakalna doba. Ugotovili pa smo tudi eno zelo pomembnih stvari. Sistem eNaročanje nam ponudi ustanove, kjer lahko opravimo neko storitev, a se nato izkaže, da ta ustanova te storitve sploh ne opravlja, naročili smo se pa lahko. Tu se vidi, da so podatki napačni. Kar pa je najpomembnejše, ugotovili smo, koliko storitev je neka ustanova sposobna opraviti glede na to, koliko je na voljo kadra, in organizacijo dela ustanove. Naj dodam še nekaj številk. Konec leta 2018 smo imeli približno 490 tisoč čakajočih in na primarni ravni tisoč 217 zdravnikov, družinskih zdravnikov. Medtem pa je konec leta 2022 čakajočih približno 700 tisoč in na primarni ravni tisoč 282 družinskih zdravnikov. To pomeni, da se je število čakajočih na osnovi napotnic povzpelo s 490 tisoč na 700 tisoč, torej za 70 %, število zdravnikov na primarni ravni, se pravi družinskih zdravnikov, pa samo za 5 %. Ob koncu covida-19, to je nekje aprila 2021, ko je bilo čakajočih približno 510 tisoč, se je do začetka interventnega zakona povečala številka na približno 700 tisoč. To pomeni v 17 mesecih za približno 37 %. Na mesečni ravni pomeni 2,2 %. Od sprejetja interventnega zakona do 31. 5. 2023 pa smo prišli na približno 720 tisoč čakajočih, se pravi povečanje v višini 2,8 %, torej v povprečju na mesečni ravni 0,35 %. Če ne bi bilo interventnega zakona, ob predpostavki, da se storilnost ne bi povečala, bi bilo sedaj čakajočih približno 835 tisoč. Interventni zakon je dejansko ustavil ta val naraščanja. Verjamem, da so nam ljudje, da so končno lahko opravili 35 tisoč storitev, hvaležni, saj so tako končno prišli do te svoje storitve. S 1. 9. 2023 pa se bo financiranje storitev spremenilo. Izbrale se bodo zdravstvene storitve, ki jim je čakalna doba narasla, in tako si izvajalci ne bodo mogli izbirati samo najbolj plačanih storitev, ampak tudi tiste, ki so plačane manj. Naj se vrnem na začetek svoje razprave. Interventni zakon je nujni ukrep, ki ga izvede država za interventne situacije, v katerih se nahaja v tistem trenutku. Tudi ta interventni zakon ima rok do konca decembra 2024.

Hvala lepa za besedo. Imela sem stališče, kjer sem jasno povedala, kako in na kakšen način bi se zagotovo skrajšale čakalne vrste, pa vendarle se koalicija otepa načina, da bi se v skrajševanje čakalnih vrst lahko vključile vse zdravstvene kapacitete, ki jih imamo v Sloveniji, poudarjam, tudi za področja, ki bi jih Vlada prednostno določila. S tem nimamo težav. Pa vendarle smo videli, da amandmaji, ki so prišli s strani vladne koalicije oziroma dveh koalicijskih strank, če lahko tako rečem, iz Svobode in SD, tega ne podpirajo oziroma ne želijo vključiti. Zdaj lahko vprašam, zakaj ne, kje so težave. Mogoče so težave tam na izvoru, ko ste lani prevzeli vodenje te države. Prva stvar, ki ste jo naredili, je bila, da ste zradirali zakon o referenčnih cenah v zdravstvu. To je bila generalna napaka. Danes sem šla prebrat, kaj je povedal na matičnem odboru minister, ki ga danes žal ni z nami. Povedal je, v bistvu ni denarja, da nismo zmožni oceniti delovanja javnega zdravstvenega sistema, koliko kapacitet imamo izven sistema, da so šli stroški zdravstvenih storitev, zdravil, opreme enormno v nebo, da je to šlo po celi Evropi. Ja. Kaj ste naredili, da bi prevzeli stvari v svoje roke in rekli, res je, nadzorovali bomo oblikovanje cen in kam gredo ti stroški, za kaj gredo ti stroški? To vam je omogočil zakon o referenčnih cenah. In vi, ko ste prevzeli Vlado, ste najprej zradirali ta zakon. Vsak si lahko razlaga, zakaj. Mogoče vam je to celo bilo pisano na kožo in so trenutne razmere nekomu v Sloveniji pisane na kožo, na kožo, ker če ne bi bile, potem bi rekla, da bomo ali pa da boste podprli amandma Nove Slovenije, ki bo za neko obdobje omogočil, da se čakalne vrste skrajšajo. Kar se mi zdi pomembno, je tudi, da malo pokomentiram nekatere izjave, da ste se po 30 letih lotili reševanja. Hvala bogu, da ste prišli na oblast, da boste rešili zdravstveni sistem. Ampak nekaj podobnega so obljubljali tudi v prejšnjih vladah. In kaj se je zgodilo? Več denarja za manj pravic. In temu še vedno sledite. Ljudje bomo morali plačevati več denarja za manj pravic, zato ker čakalnih dob ne rešujete učinkovito. Če samo pogledam nek ukrep, ki je bil zelo slavno napovedan, to so ambulante za neopredeljene. Kdo danes lahko izvaja ambulanto za neopredeljene? Upam in verjamem, da imate poročilo, da imate pregled, kdo jih lahko izvaja. Tisti, ki nimajo opredeljenih tisoč 895 glavarinskih količnikov. Zakaj? Tisti, ki imajo opredeljenih tisoč 895 glavarinskih glavarinskih količnikov ali še celo več, obdelajo več kot 60 pacientov na dan, tisti, ki jih nimajo, pa se lahko za dodaten denar posvetijo tistim pacientom, ki so neopredeljeni. Pa tudi ta zakon ni prinesel nekega močnega, dobrega odziva. Mislim, da je okrog 6 tisoč pacientov pokril, me boste popravili, če se v tej številki motim. Na današnji dan, 30. 6., ko ste obljubljali spremembe, izboljšanje našega zdravstvenega sistema, so se mogoče spremenile. Če so se, sem seveda vesela, ampak bojim se, da teh primerov ni veliko. Veliko je težav, res je, nakopičilo se je ogromno težav, tudi radiologija, tudi ortopedija, revmatologija, nevrologija,

ker je njihovo zdravstveno stanje slabo, ogrožajoče, in čakajo, da bodo storitev prejeli. In te storitve ni in posledično se seveda dviguje tudi absentizem. Ampak veste, reševanje absentizma na plečih rakavih bolnikov je nedopustno. Ravno sem prejela sporočilo, nekdo z razsejanim rakom, se pravi, da je neozdravljiv, ozdravljen, je dobil poziv, da mora v službo, da je zdravljenje zaključeno. Če je to vaš način zmanjševanja absentizma, si lahko razlagamo, kako si predstavljate skrajševanje čakalnih vrst. Na tak način, da bodo ljudje čakali, da bodo prišli na obravnave, se mi ne zdi primerno. Uporabiti je treba vse kapacitete, ki jih imamo, in o tem govori tudi naš amandma, da se prednostno rešuje tam, kjer je najbolj problematično, da se lahko časovno omeji za kakšno obdobje, pa vendarle da omogočimo ljudem, ki vplačujejo v naš zdravstveni sistem, tako prek obveznega zavarovanja, tako prek obveznega prispevka, ki ga boste naredili obveznega, tako prek tudi prispevka za dolgotrajno oskrbo, ki se nam napoveduje, kot tudi prek proračuna, iz štirih virov se bo to financiralo, da pridejo do zdravstvene storitve. Prek štirih virov se bo financiralo in te štiri vire plačujejo vsi državljani in državljanke, ki čakajo nad dopustno mejo dolgo, da bodo prišli do zdravstvene storitve. Mislim, da se bodo na ta način ta način zdravstvene storitve zagotovo podaljšale. To pa bomo seveda spremljali tudi na odboru in v Državnem zboru. Hvala.

v neki meri napačne, nekatere pa tudi netočne, na nekatere, kot je bila pa mogoče zdaj taka populistična in cenena, kjer v bistvu izrabljamo onkološke bolnike, na takšne pa mi dovolite, da se tudi ne odzovem. odzovem. Najprej naj jasno povem, da je zaveza vlade, naša zaveza, tudi ministra za zdravje, ministrstva za zdravje, da ljudem, ne samo volivkam in volivcem, ki so se udeležili, ampak vsem ljudem zagotovimo močno javno zdravstvo, ja, s krajšimi čakalnimi dobami. Povedano je že bilo, da je ta novela le kamenček v mozaiku, kajti potrebno bo tudi v tem – analiza je pokazala, da bo – ponovno ovrednotiti nekatere zdravstvene storitve. Dejstvo je, da bo zato, da bomo vedeli, kaj se dogaja z našim denarjem, in to naslavlja tudi zakon o digitalizaciji, potrebno uvesti enostavnejše in tudi preglednejše obračunske modele. Naj se odzovem, da ste navedli zaveze, ki so jih podprli vsi poslanci koalicije. koalicije. Okoli teh nekaterih velikih, nujnih sistemskih sprememb, ki niso bile naslovljene v zadnjih 30 letih, ja, vodimo socialni dialog, ja, pripravljamo rešitve. Te rešitve bodo imele ob implementaciji širok družbeni konsenz, ker kot sami veste, dobro veste, na silo pač ne gre. In ja, mogoče bo tudi kakšen predlog iz teh zavez vložen kakšen mesec ali dva kasneje, to pa ne pomeni, da od teh zavez, ki so zapisane, kakorkoli odstopamo. Vrnimo se k tematiki, ki jo bomo naslovili in ki jo naslavljamo danes v okviru te debate, to je, zakaj je pomembno, da spremenimo tako imenovani 15. člen interventnega zakona oziroma meni je ljubše poimenovanje Zakona o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema. Kot vsi dobro veste, rad bi pojasnil tudi javnosti, je bil zakon lani jeseni sprejet s ciljem, da se po epidemiji covida-19, ko so številnih nenujnih zdravstvenih storitev ni izvajalo zaradi velikega pripada v zdravstveni sistem, prebivalcem omogoči čim širšo dostopnost do zdravstvenih storitev oziroma da se zdravstveni sistem stabilizira. Pa bom navedel nekaj podatkov, ker kot sem že rekel, zdi se mi, da je pravilno, da se v tej sferi, da se tukaj pogovarjamo na osnovi podatkov, ne pa na na podlagi domnev, govoric ali insinuacij. Po podatkih Eurofounda iz aprila 2021 je več kot petina državljanov Evropske unije – ne samo Slovenija, in Slovenija, kot sem že večkrat rekel, tukaj ni otok sredi Evrope – med pandemijo je 21 % državljanov prišlo prepozno do pregleda ali zdravljenja, največ, skoraj polovica, pri bolnišnični ali specialistični obravnavi. Nadalje se omenja zobozdravstvene obravnave, preventivne obravnave in tudi obravnave na področju duševnega zdravja. Cilj zakona ni bil samo zagotoviti stabilnost, ampak tudi dobit, pridobiti različne informacije, na primer o napotitvah, in hkrati tudi preveriti zgornjo mejo zmogljivosti našega celotnega zdravstvenega sistema. Natančna analiza učinkov tega zakona, ki smo jih tudi na matičnem odboru predstavili, je pokazala, da je zakon zagotovo pripomogel k stabilizaciji zdravstvenega sistema. Če mogoče naštejem nekatere najpomembnejše pozitivne učinke. Zdravstveno obravnavo, kot smo že danes slišali, je prejelo dodatnih več 10 tisoč ljudi, na hospitalnem in še več na ambulantnem nivoju. Ti ljudje brez tega zakona do te obravnave ne bi prišli. Pri nekaterih zdravstvenih storitvah so se čakalne vrste skrajšale, pri nekaterih so se celo prepolovile, pri večini storitev pa so se čakalne vrste povečevale z bistveno nižjo stopnjo, kot bi se, če interventnega zakona ne bi bilo. Številke in procenti so bili danes že tudi že pojasnjeni. Zdaj pa mogoče, da se odzovem, govora je bilo o vlogi Zdravstvenega sveta. Tisti, ki ste tukaj že veliko dlje od mene in ki zelo dobro poznate delovanje Ministrstva za zdravje, jasno veste, da je Zdravstveni svet najvišji posvetovalni organ ministra za zdravje. V tej sestavi deluje odlično in minister lahko kadarkoli naslovi vprašanje za mnenje na Zdravstveni svet, zato je dikcija v zakonski materiji nepotrebna in seveda to ne pomeni, da je Zdravstveni svet kakršenkoli nebodigatreba. Govora je bilo o obsegu programa. Tisti, ki veste, kako zdravstveni sistem deluje, veste, da Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije sklepa pogodbe z izvajalci. V pogodbah so tudi jasne določbe o obsegu storitev, ki jih za denar, ki je namenjen, morajo izvajalci opraviti. Dejstvo je, da ZZZS mora jasno beležiti, kakšen mesečni ali pa kvartalni delež obsega programa nekdo opravi. Jaz verjamem in v poročilih je razvidno, da to tudi počnejo. počnejo. Zdaj pa ne vem, ali je bila insinuacija mišljena v tem, da bi lahko nekdo pogodbeni program, ki je leten, opravil mogoče v dveh mesecih. Mislim, da bi taka pogodba potem bila vprašljiva. Problem, ki je nastal med epidemijo, so tako zaostanki kot tudi prepozne obravnave, zaradi katerih so bolniki do zdravstvene storitve prišli v napredovani fazi bolezni. Dejstvo je, da je to povzročilo dodaten priliv pacientov, ki za zdravljenje napredovale oblike bolezni potrebujejo tudi več zdravstvenih storitev. To je dejansko vodilo do povečevanja števila čakajočih na čakalnih seznamih in v nekaterih primerih tudi do posledično daljših čakalnih dob. Zato je Ministrstvo za zdravje na matičnem odboru, Odboru za zdravstvo, predstavilo podatke, ki dejansko kažejo velik priliv novih napotnic v sistem, od katerih je izredno velik delež hitrih in zelo hitrih napotnic. Pri hitrih, kot vemo, je nedopustno čakanje opredeljeno že po treh mesecih, pri zelo hitrih pa že po 14 dneh in po preteku tega časa vsi ljudje čakajo nad dopustno čakalno mejo. Dejstvo je tudi, da se zmanjšuje delež napotnic s stopnjo nujnosti redno in zdaj, da me ne bodo v nadaljevanju držali za besedo, dejstvo je, da je napotovalec in zdravnik tisti, ki določi stopnjo nujnosti, in nihče od nas se tukaj nima pravice vtikati v strokovne odločitve tistih, ki so odgovorni za zdravljenje naših bolnikov in naših pacientov. Zdaj pa mogoče, če se usmerim še na trenutno veljavni člen, o katerem je bilo toliko govora. Dejstvo je, da so dolge čakalne dobe predvsem pri storitvah, ki jih ne opravljajo niti koncesionarji in niti zasebniki. To so kompleksne storitve, te storitve se izvajajo samo v javnih zdravstvenih zavodih ob širšem sodelovanju zdravstvenih sodelavcev, sodelavcev bodisi na sekundarni bodisi na terciarni ravni, in to so tudi storitve, ki so najbolj ogrožajoče. Teh kapacitet dejansko na trgu ni. Odgovornost Ministrstva za zdravje in odgovornost Vlade je, da v sistemu, ki ga imamo, s sredstvi, ki jih imamo, zagotovimo ljudem močno in javno dostopno zdravstvo. In to tudi naslavljamo s to novelo. Hvala. PODPREDSEDNICA MAG. MEIRA HOT: Hvala lepa. Želi še kdo razpravljati? Prosim za prijavo.

Ta med drugimi poteka tudi v javnem okolju, poteka na način opredeljevanja, kaj tisti problemi v zdravstvu so, oziroma na način opredeljevanja, kaj samo javno zdravstvo in koncept javnega zdravstva naj bi bil. In tu se izvaja nek zelo perfiden manever, običajno skrit za floskule, da naj denar sledi pacientu, da je pacienta potrebno postaviti v središče oziroma se je kakšno leto nazaj pojavila še nova skovanka, da ko gori, gasimo vsi. Problem je, da v tem delčku »vsi« po taki koncepciji zajamemo tudi piromane. To seveda ne gre. Nekoliko bolj v globini pa je zelo problematična opredelitev javnega zdravstva kot tistih zdravstvenih posegov, ki naj se financirajo iz javnih sredstev. Če na tak način opredelimo javno zdravstvo, potem je javno zdravstvo praktično vse, da le pacienti namenimo denar. Takšno javno zdravstvo je v resnici zasebno zdravstvo, podprto, financirano, zalito, okrepljeno z javnimi sredstvi. Takšno javno zdravstvo ni javno zdravstvo. Zares javno je zdravstvo, ki se, prvič, financira na solidaren, družbeno pravičen, javen način, in drugič, ki se izvaja v javnih ambulantah, javnih bolnišnicah in javnih zdravstvenih domovih. Da ta bistveni gradnik, ki je izvajanje zdravstvenih dejavnosti, umaknemo iz definicije javnega zdravstvenega sistema, je, kot rečeno, retorična, propagandna operacija za privatizacijo zdravstva. Počasi se v javnem prostoru te dikcije še stopnjujejo, češ, ja, pa saj, če prispevamo nekaj iz svojega žepa, ali ni to tako, kot že zdaj plačujemo v zdravstveno blagajno, lahko tudi v tem finančnem smislu govorimo o javnem zdravstvu, čeprav plačamo iz žepa zasebnemu zdravniku. Lahko vidimo, zakaj sem take retorične, propagandne operacije okarakteriziral kot perfidne zaklinjanje na javno zdravstvo, ki to v resnici ni, pod plaščem katerega se spodbuja, zagovarja privatizacijo našega javnega zdravstvenega sistema. Kot koalicija pa smo se javnemu zdravstvenemu sistemu zavezali, da ga bomo izboljšali, da ga bomo gradili, da bomo iz njega izločili te dejavnike, ki ga drobijo in ki ga spodnašajo. Interventni zakon, kot je bil sprejet eno leto nazaj, ni bil primer tovrstne usmeritve. To je bil temeljni namen tega interventnega zakona – da zajame javni denar in z njim nahrani vse mogoče zasebnike, temu toku denarja pa nato sledijo tudi kadri. Zato sem zakonu takrat tudi nasprotoval in danes bi mu spet, če bi ga imeli v taki obliki na mizi. Na srečo ga le noveliramo in noveliramo ga v smeri, da ta tok denarja od od javnih žepov k zasebnikom zamejimo. V nekem smislu gre za damage control operacijo, ki pa je pozitivna in premik v pravo smer, zato v Levici to novelacijo tudi podpiramo. Čakalne vrste, ki so titularni cilj tega interventnega zakona, je nemogoče misliti, kaj šele reševati mimo dejstva, da nastajajo skozi in zaradi privatizacije našega zdravstvenega sistema. Poglejmo nekaj številk in poglejmo nekaj trendov. Prvi podatek je iz leta 2019, ampak ni bistveno drugačen, če bi ga adaptirali na postkoronsko obdobje. To je zasedenost operacijskih dvoran v naših javnih bolnišnicah. Človek bi mislil, da glede na obseg zdravstvene krize, da glede na opozorila o dolžini čakalnih dob te operacijske dvorane delajo 24 ur na dan, sedem dni na teden. Figo freško, v povprečju so, znova poudarjam, podatek je iz leta 2019, zasedene nekaj čez sedem ur na dan. Torej fizične kapacitete, opremo, infrastrukturo, ambulante imamo. Imamo jih v okviru javnih bolnišnic, ampak ostajajo nekoriščene in nezasedene. Dobro, boste rekli, zato da ti opraviš nek zdravstveni poseg, zato da ti izpelješ zdravljenje, je potrebno še kaj več kot oprema in prostor, potrebuješ kader. Drži, vsekakor. A če kaj, se nam v naši družbi in še posebej v zadnjem letu kot posledica tega interventnega zakona izkazuje, da kadrovske kapacitete v zdravstvu obstajajo. Še kako obstajajo, tudi dodatne, samo v javno skupno dobro se ne koristijo, ker določen segment zdravništva, ki ga običajno opredelimo kot zdravniški lobi, ribari v kalnem in namesto Hipokratove prisege zasleduje cilj maksimalne personalne koristi. Je res, da mu institucionalno ogrodje, institucionalni okvir, stanje, kot v zdravstvu je, to seveda omogoča, ga k temu celo spodbuja. Samo lani je bilo odprtih 118 novih zdravniških espejev. Samo v prvih dveh mesecih letošnjega leta je bilo odprtih 38 zdravniških espejev in še dodatnih šest zdravstvenih biznisov ljudi, ki so sicer bolj ali manj že tako zaposleni v javni bolnišnici. Očitno delovna kapaciteta obstaja, očitno obstajajo tudi prostori in oprema, kjer bi se ta delovna zmožnost lahko pokoristila v splošno dobrobit, v dobrobit javnega zdravja in pacienta, ampak se pač ne, ker ta strata zdravniškega lobija gleda, kako bo dodatno zaslužila. V medijih smo lahko spremljali tudi dva precej zgovorna primera, enega v Slovenj Gradcu in drugega v Celju, kjer sta na podjemno pogodbo dva zdravnika zaslužila vsaj po 100 tisoč evrov oziroma nekaj več. očitno sta bila dodatnega dela sposobna, ampak sta raje izbrala dobičkarstvo namesto zdravljenja. Spet ne moremo reči, da same delovne zmožnosti dejansko zmanjka. Ali naprej po spisku podjemnih pogodb v največjih bolnišnicah, kjer ima 86 zdravnikov na dodatnih pogodbah poleg svoje redne zaposlitve zaslužka v obsegu 25 tisoč evrov, to mislim, da so podatki iz preteklega leta, 17 zdravnikov znotraj tega dodatni zaslužek na pogodbo 50 tisoč evrov in tako naprej. Ali razvpit primer iz predkoronskega obdobja, ki ga večkrat navajam, ker je tako zelo zgovoren, ortopedi v ljubljanskem Univerzitetnem kliničnem centru, ki so se prišli na svojo dopoldansko službo poštempljat, potem so pa šli iste posege čez cesto opravljat k zasebniku. In zdaj: kako mi nameravamo reševati čakalne dobe, če v ta sistem, ki se privatizira levo in desno, samo zlijemo dodatna sredstva, kot je to naredil pričujoči interventni zakon? Ja ne bomo. Samo vsem privatizacijskim procesom bomo namenili še dodatni finančni pospešek. Reševanje čakalnih dob, dejansko reševanje čakalnih dob je zato neobhodno povezano z izgradnjo javnega zdravstvenega sistema, kjer se ljudi ne selekcionira po debelini denarnice in se jih ne selekcionira po tem, kako je njihovo zdravstveno stanje oziroma njihovo zdravljenje finančno ovrednoteno na način, ali se določeni ambulanti ali pa določenemu zdravniku ta poseg splača opraviti ali pa morda tvega preveč. Natančno to se v privatiziranih kosih našega zdravstvenega sistema dogaja. Saj privatizirani niso tisti najtežji posegi, kjer so življenja ljudi bitno ogrožena. to je »tveganje«, če temu tako rečemo v navednicah, ki ga še vedno nosijo javne bolnišnice, naloga, ki jo še vedno opravljajo javne bolnišnice. Iz izvajanja javnega zdravstva se vleče ven in izdvaja zgolj tiste posege, ki so razmeroma enostavni in ki so rentabilni. In spet, je res to ustroj, ki lahko kakorkoli reši čakalne vrste, če ga zalijemo z dodatnim denarjem? Ne. Samo naš javni zdravstveni sistem bo še dodatno sprivatiziral. Tako da, kar je na sistemski ravni potrebno urediti, in s tem posledično uredimo tudi čakalne dobe, je zamejiti zasebništvo. Govorim o tem, da se je koncesije svojčas podeljevalo kar tako, malo na lepe oči, brez kakršnegakoli dejanskega plana, zato ker je pač nekdo nekje imel veze, in da so zakonsko še vedno urejene na tak način, da so dobičkonosne. Na prvo mesto moramo postaviti javne zdravstvene zavode, javne bolnišnice in javne zdravstvene domove, ukrep številka ena. Ukrep številka dve: potrebno je ukiniti popoldansko delo zdravnikov pri zasebnikih. Če imaš dodatne kapacitete, dodatno delovno zmožnost, je prav, da si tudi dodatno finančno nagrajen, ampak za delo v javni bolnišnici, ki ima kapacitete in ki, kot rečeno, selekcionira ljudi izključno na podlagi družbene potrebe, torej njihove potrebe po zdravljenju, ne pa po debelini njihove denarnice. Želel bi si, da bi ugledali interventno zakonodajo, ki rešuje ta vprašanja, namesto interventne zakonodaje, ki zgolj odpira pipico za financiranje privatnikov s koncesijo ali brez. Ampak za kaj takega mislim, da bo treba počakati na aktualno jesen. Kriza v zdravstvu je huda. Vsem nam je jasno, da zasebni interes namerno, zavestno razgrajuje naš javni zdravstveni sistem in da je, če dejansko želimo javni zdravstveni sistem graditi, potrebno ta zasebni interes iz njega izločiti. Hvala.

da vendarle na podlagi razprave, ki smo jo ravnokar slišali, in ravno tudi zaradi mojega apela, da vendarle mi vsi skupaj sprejmemo definicijo javnega zdravstvenega sistema in si odgovorimo, ali takšna, kot je v zakonu zapisana, kdo so izvajalci oziroma deležniki v javnem zdravstvenem sistemu, ali to še drži ali je pa zmeda totalna, ali je zdaj nova definicija to, kar smo ravnokar slišali. Če bo seveda gospod državni sekretar želel. To bi namreč, gospa podpredsednica, izjemno pripomoglo h konsistentnosti naše državnozborske razprave. MAG. MEIRA HOT: Hvala lepa za vaš predlog. Oba zelo dobro veva, da to ni bil postopkovni predlog, ker seveda ne gre za vprašanje o uporabi poslovnika, vprašanje nove definicije je popolnoma vsebinsko in ne gre za

Glede na dolge mesece oziroma v zadnjem letu vse razprave, ki smo jih že opravljali, se človek težko opredeli, kaj vse bi še povedal kljub pomembni temi. Pa vendar sem rekla, da bom prevrtela čas nekoliko nazaj, ob vseh očitkih, ki smo jih slišali, kaj vse se je obljubljalo, kaj vse se je zapisalo in česa se ni naredilo. Ker se poziva k odstopom, interpelacijam in podobnim, sem si prebrala cilje zakona, ki smo ga v lanskem letu vložili 8. 7., interventnega zakona, da ne bomo pozabili tako hitro, kot smo pozabili, da je bil covid in epidemija nedolgo nazaj, pa se nam morda zdi, da je bilo to v prejšnjem desetletju. Vsaj med ljudmi opažam tudi to, da nas spomin nekoliko hitro prevara in da imamo posledice covida. Cilji, ki smo jih zapisali v naš zakon, so: omiliti oziroma odpraviti posledice dolgotrajno neučinkovito organiziranega zdravstvenega sistema, katerega negativne posledice je potencirala epidemija nalezljive bolezni bolezni covid, ki je v zadnjih dveh letih zdravstveni sistem v Sloveniji povsem izčrpala, cilj zakona je stabilizirati zdravstveni sistem in mrežo, nadalje se želi medicino vrniti na primarni nivo. Cilji ukrepov, ki jih predvideva ta zakon, so do marca 2023 pridobiti objektivni posnetek stanja, sposobnosti oziroma zmogljivosti slovenskega zdravstvenega sistema, ob tem pa pacienta postaviti na prvo mesto, in tudi denar. Preberem še enkrat, kar radi vsi prebiramo, to piše v ciljih zakona, ki smo ga sprejeli, interventnega zakona za stabilizacijo zdravstvenega sistema: vse to v nadaljevanju po izteku veljavnosti ukrepov iz tega zakona bo omogočilo celovito reformo v smislu postavitve novega, delujočega, fleksibilnega in modernega zdravstvenega sistema z močnimi, dobro vodenimi in organiziranimi zdravstvenimi ustanovami, kjer bodo zmogljivosti, prostor, oprema in kader v celoti izkoriščeni, pacientom pravočasno nudena zdravstvena obravnava, ki jo potrebujejo, zdravstveno osebje pa bo zdravstveno dejavnost opravljalo v primernem delovnem okolju, končni cilj je med drugim tudi to, da so pacienti enakopravno in ustrezno obravnavani ne glede na regijo, v kateri prebivajo. To so bili naši cilji, smo še enkrat osvežili spomin. Potem pa o izjavah ministra v lanskem letu, 10. 7. je bila izjava, da interventni zakon zdravstvene reforme še ne prinaša, prvi korak je umiritev razmer na primarni ravni in s tem razbremenitev pritiska na sekundarno raven. Tako da o vsem tem, kaj smo obljubljali, kje smo denar zapravljali, kako neučinkoviti smo bili, mislim, da smo že jasno v svojih cilji zapisali in da temu sledimo z vsemi številkami, z vsemi dejstvi, ki so bila predstavljena na vse možne načine, da so se razprave že nekako izčrpale, da nas mogoče na trenutke niti ljudje več ne razumejo ali pa tudi eden drugega ne več. Mislim, da je to vse jasno zapisano. Potem pa grem še na graf, ki je tudi dejstvo, [tisto], od koder so se vsi cilji in vse osnove, temeljne osnove zdravstvene reforme pričele, so številke. Številke, katerih vir je zdravstveni zavod. Dostopnost do zdravnika v referenčni ambulanti, kjer so nas obravnavali osebno, je v letu 2020 znižala za 5,9 %, v letu 2021 za 27,8 %. Tudi teh številk si nisem izmislila, prilagodila. Ker mislim, da se vsakdo od nas spomni, pa marsikje še dandanes, da do zdravnika ne pridemo, da pokličemo, da se nam ne oglasi, da so ambulante prezasedene, in to so rezultati, to je postkovidni rep, epidemija, ki nam je prinesla to stanje. Pa si nihče ni želel tistega stanja, ki smo ga doživljali dve leti, nihče si ne bi želel tega stanja. Ampak toliko o tem, koliko ljudi zavajamo in koliko si ne želimo, očitno, tudi mi zdravstvene reforme, ampak to je, večkrat slišano, kamenček v mozaiku, delček celotnega zdravstvenega kjer verjamem, da ste mogoče vajeni drugačnih načinov, drugačnih akcij preteklih vlad, preteklih ministrov, ker nam razlagate, da so bile akcije morda na horuk, na hitro, drugače narejene, in smo se mi lotili na svoj način, organizirano, sistematično, strpno, s povezovanjem, z analizami, z rezultati, z zastavljenimi cilji in strategijo in verjamemo v to, da nam bo uspelo, kljub temu da se širi, seje dvom med ljudi o delovanju ministrstva, o delovanju vlade, o sami koaliciji, koliko je enotna in koliko ne. Nič zato, ampak z dvema klikoma na računalniško miško ali kakorkoli ne bomo uspeli narediti zdravstvene reforme. In strpnost je, še enkrat poudarjam, tista naša vrlina, tisto, kar nas povezuje. Potem pa nadaljujem z očitki o izključevanju zasebnikov, pred tem očitki o vključevanju, kako netarčno, kako nesmotrno smo prvi zakon sprejeli in kako ni bil učinkovit in kako nismo dosegli tistega, kar smo si zadali. Sedaj pa res naj razume, kdor more, najprej ja, potem pa ne, to je v redu, to ni v redu. To je spet preigravanje. Pri tem bom poudarila, da ja, čaka nas zaveza, čaka nas koalicijska pogodba, pa niti ne, da nas čaka, zato ker s katerim nas velikokrat opozarjate, pa ga sami zelo dobro poznamo, o tem, da smo zapisali vzpostavitev ažurnih evidenc čakalnih dob, zagotoviti dostop do zdravnika na primarni ravni, uveljaviti in ovrednotiti standarde in normative v zdravstvu, debirokratizirati in digitalizirati zdravstveni sistem, opraviti primerjalni sistemski pregled nad izvajanjem zdravstvenih storitev in urediti nadzor plačnika nad financiranjem opravljenih zdravstvenih storitev, to je samo en del naših zavez v koalicijski pogodbi, ki jih že vse vzporedno izvajamo ravno zaradi tega, ker tisti, ki se je lotil zdravstvene reforme, pozna svoje delo, ve, kaj počne, in je to tisti pravi način, kako se lahko organizirano pride do želenih ciljev. Ključno, kar danes noveliramo v zakonu, je po mojem mnenju zelo pomembno, da po večini vse zahtevne obravnave, ki se opravljajo v javnih zavodih, opravljalo tako, da se bo denar namenil odpravi čakalnih vrst, kjer je zdravje najbolj ogroženo. Sedaj lahko to počnemo, ko imamo te podatke. V prvi fazi, v prvem sprejetju zakona se je ugotovilo, da so se opravljale manj zahtevne. Ko smo to, vse anomalije, ki so jih večkrat poudarili, z Ministrstva za zdravje, sekretar je tudi danes večkrat ponovil, vsi moji kolegi poslanci so poudarili, od plavajočih napotnic do 16 %, do 20 % padca storilnosti v zdravstvenem sistemu, in od tega, kar je prvi interventni zakon prinesel, kakšne storitve so se opravljale, se danes tarčno in ciljno usmerjamo z zapisom v zakon, kaj bomo opravljali. Naš način delovanja je, da se sklicujemo na dejstva, reagiramo, ne zavajamo in ne pakiramo darilc v celofane, da ko odpremo darilo, je darilo prazno in so potem ljudje lahko razočarani nad nami. Želeli smo si tudi sami bistveno bolj učinkovitega zakona, da bi zdravstveni sistem stoprocentno deloval tako, kot bi si ga vsak državljan zaslužil, ampak s konkretnimi številkami in vsem, kar smo povedali, konkretiziramo, kaj vse ne deluje in kaj vse smo ugotovili, in nimamo čarobne paličice, s katero bi lahko začarali, da bo vse delovalo tako, kot mora. Predstavljamo transparentne ugotovitve učinka našega zakona. Po vašem je to neučinek, po našem je učinek. Predvsem pa ne prilagajamo ugotovitev, ker mislimo, da si tega naše državljanke in državljani ne zaslužijo. Sedaj pa bi mogoče proti zaključni fazi svoje razprave še kolege iz Poslanske skupine NSi, predhodne razpravljavce vprašala, pa ne rabim osebnih podatkov, ampak me res zanima, od tistih 2 % zasebnikov, ki jih imamo v zdravstvenem sistemu, če bi mi lahko konkretno odgovorili, katere so te operacije in posegi, ki rešujejo življenja, skrajšujejo te čakalne vrste, kjer ljudje v vrstah umirajo, da sedaj jemljemo možnost ljudem, ko izključujemo v interventnem zakonu, ki velja do prihodnjega leta, možnost, da se ti bolniki zdravijo. Ker smo tudi mi tisti, ki bi si si želeli dati vse pravice, vse, kar bi lahko državljani imeli. Tako da naša enotnost ostaja, vztrajnost, borbenost, kljub težkemu delu in izzivom. Sama verjamem bolj v dobro kot v zlo, ne glede na vso klimo, ki nas danes obkroža. Naj zaključim s to mislijo, da je vsem nam prioriteta zdravje. Hvala.

Danes je pred nami že prva sprememba enega izmed zakonov, ki smo jih kot prvega vložili pri naslavljanju zdravstvene problematike. Takrat je bil ta naš zakon tudi tisti ključni, ki je naslavljal težave in spopad s covidom in posledicami, ki sta jih prinašala v zdravstveni sistem ravno covid in nereševanje težav.

In kaj nam je prinesel ta naš prvi zakon, ki smo ga vložili v zakonodajni postopek? Še enkrat bom povedala, ker vidim, da imate s temi podatki, ki so dejanski in ki so rezultat interventnega zakona, težave oziroma nekako nočete akceptirati tega kot pozitiven učinek tega zakona.

Brez interventnega zakona bi bile te čakalne dobe danes še bistveno daljše, pa niti slučajno ne rečemo, da je situacija, s katero se soočamo danes, optimalna oziroma da smo nanjo prav vsi tukaj lahko ponosni, ker nismo. Večina zdravstvenih storitev je bila, resnici na ljubo, opravljena v javnih zdravstvenih zavodih. Del seveda tudi pri koncesionarjih, ki pa tvorijo mrežo javnega zdravstvenega sistema, in se torej storitve že predhodno plačujejo iz javnega zdravstvenega sistema oziroma financ. Kar je pa dobro in kar je dobrega, sicer slabega prinesel ta interventni zakon, pa je, da smo, ko so se delale analize, kaj prinaša ta zakon, ugotovili v resnici številne anomalije tega zakona, ampak v smislu tega, kar je sistemsko potrebno nasloviti, v smislu administracije, v smislu drugačnega beleženja podatkov, v smislu pravilnih oziroma nepravilnih vnosov v sistem in težav, ki jih takšni nepravilni vnosi predstavljajo tako za zdravstveno osebje kot tudi za paciente kot tiste najpomembnejše deležnike zdravstvenega sistema. Ugotovilo se je kar nekaj dvojnih in večkratnih vnosov v sistem, tudi nepravilnih vnosov v sistem, kar vse otežuje ta zdravstveni sistem. Pa morda še enkrat res o številkah, ker te so ključne, ko danes govorimo o učinkih interventnega zakona. Bom šla samo na ta najpomembnejši podatek, ki je tudi mene navdal z optimizmom, ko smo ta podatek dobili. Na koncu oziroma nekje aprila 2021 je bilo čakajočih na zdravstvene storitve cirka 510 tisoč oseb. Ta številka se je do začetka našega interventnega zakona povečala na cirka 700 tisoč čakajočih. To je pomenilo v 17 mesecih kar 37-odstotno povečanje oziroma v povprečju je to pomenilo 2,2-odstotno rast na mesečni ravni. Od sprejetja našega interventnega zakona pa do 31. 5. 2023, ko razpolagamo s točnimi številkami, smo prišli do številke 720 tisoč. Seveda je ta višja kot na začetku, a vendarle, ustavili smo trend naraščanja po stopnji, ki sem jo malo prej povedala. Danes je v bistvu trend naraščanja še samo 0,35 % na mesečni ravni. To pa je pomembno. Ker če bi se nadaljeval takšen trend naraščanja, kot je bil do sprejetja interventnega zakona, potem bi danes imeli v čakalni vrsti 823 tisoč ljudi. Naš interventni zakon je to dejansko ustavil. Ta trend se je obrnil drugače. Zakaj zakon noveliramo oziroma spreminjamo 15. člen zakona? Ker smo ugotovili, da je lahko še kvalitetnejši oziroma uspešnejši pri zavzemanju za skrajševanje čakalnih vrst in za finančno stabilnost zdravstvenega sistema. Finančna vzdržljivost se pač ne zgodi sama po sebi. Z njo je potrebno upravljati. Sprememba 15. člena naj bi vodila ravno v to. to. Še vedno bo 15. člen omogočal – da ne bo panike med prebivalstvom – še vedno bo 15. člen omogočal plačilo zdravstvenih storitev po realizaciji, vendar le za izbrane, torej tarčne zdravstvene storitve, ki jih bo na podlagi podatkov Nacionalnega inštituta za javno zdravje in pripravljenega nabora storitev Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije potem potrdila Vlada z uredbo. Zavod bo pri pripravi predloga upošteval podatke o čakalnih dobah za posamezno vrsto zdravstvenih storitev in stopnje nujnosti za posamezno vrsto zdravstvene storitve in izbiral najbolj pereče storitve za družbo in ne najbolj donosnih storitev za izvajalce. Da, tudi to je bilo potrebno nasloviti. Pač imamo sistem, v katerem so nekatere zdravstvene storitve ovrednotene pod ceno, nekatere nad ceno. To seveda v tržni ekonomiji pomeni, da so različno profitabilne. Temu smo tudi želeli narediti konec s tem interventnim zakonom. To je nekako bistvo tega 15. člena. bom pa dotaknila še nekaj kritik, ki letijo na ta zakon že do sedaj in pa sedanjo novelacijo, tako danes tukaj v dvorani Državnega zbora kot pred časom na seji matičnega delovnega telesa. Kritike pa so se pojavljale tudi v medijih. Torej, zgolj kritika in nič pozitivnega, čeprav se moramo zavedati, da je ta zakon prinesel marsikateremu človeku, pacientu upanje. Upanje, da je dobil storitev, na katero je prej čakal dolgo časa. Videl je na koncu tunela luč. Za marsikoga je bila tako hitreje postavljena diagnoza v bistvu rešitev pred dolgotrajnim dolgotrajnim in dragim zdravljenjem. Posledično je lahko hitrejša diagnoza in hitrejši začetek zdravljenja pomenil krajšo bolniško odsotnost. Vse to je pomembno tudi zato, da je lahko finančni sistem bolj vzdržen, ker tudi bolniške odsotnosti se v končni fazi krijejo ravno iz te iste zdravstvene blagajne. Neizpodbitno je tudi dejstvo, da je področje javnih zdravstvenih storitev že dolgo ena od kritičnih točk zdravstvenega sistema, še toliko bolj pa je ta problem postal pereč v času covida in ostaja težava še danes, saj po podatkih, s katerimi se razpolaga, storilnost v sistemu še vedno ni dosegla storilnosti iz leta 2019. Kaj je razlog za to, ne pove prav na glas zares nihče. Zakaj? Ne vem. Morda zato, ker se na nek način vsak izmed nas zaveda, da je lahko že jutri pacient, ali pa enostavno zato, ker še vedno govorimo o neznosnem pomanjkanju zdravnikov, čeprav jih sistem že od ustanovitve mariborske fakultete dalje, pa potem ko so začeli prihajati zdravniki v sistem, vsako leto na novo uvede v sistem bistveno več, kot se je to dogajalo pred leti. V resnici nam glede na kazalce in povprečja v Evropski uniji statistika pokaže, da prav zares borimo z velikim pomanjkanjem na področju zaposlitve v sistemu srednjih medicinskih sester. Zdravnikov in diplomiranih sester pa imamo kar nekje na ravni povprečja Evropske unije že sedaj. Vsekakor pa se tudi mi zavedamo, da manjkajo normativi. Pa ne takšni, kot jih želi uveljaviti Zdravniška zbornica in po katerih bi zdravniki, ki že danes delajo ogromno v javnem zdravstvenem sistemu in za katere vemo, da so vlečni konji na svojih področjih, v resnici takšne normative dosegli že do meseca aprila. Torej, nekaj je narobe s temi normativi in s številkami oziroma s podatki, ko govorimo tudi o tem, koliko pa v resnici mora zdravnik na svojem delovnem področju narediti v šestih urah, šestih urah in pol. Ključno za nas je bilo takoj ob nastopu mandata, da naslovimo najtežje izzive v zdravstvu, ki so posledica ne samo neurejenih razmerij iz preteklosti, ampak tudi posledica covida, s čimer se pa v v resnici soočajo tudi ostale države v Evropski uniji in tudi drugje. Daljše čakalne dobe pa prihajajo tudi s tem česar se še kako zavedamo – da se družba stara, s tem pa nastopa tudi več zdravstvenih težav, ki jih mora urediti oziroma nasloviti in opraviti zdravstveni sistem. Seveda pa ravno dolge in predolge čakalne dobe povečujejo tveganje pri zdravljenju, podaljšujejo odsotnosti z dela, dajejo slabše obete za ozdravitev pacientov. Tudi danes smo slišali, koliko neopravljenih storitev v času, ko je bila država in tudi zdravstveni sistem tako rekoč zaprt zaradi covida, je danes prišlo na dan, koliko preventivnih pregledov manj je bilo opravljenih, in toliko težja je sedaj kurativa. V Gibanju Svoboda se od prvega dne vstopa v parlament zavedamo, da je naša ključna in prva prioriteta zdravstvo, ureditev razmer na področju zdravstva. Natančno je ministrstvo naredilo diagnozo stanja s poglobljenimi analizami na vseh kritičnih področjih. Zdaj že tretjič ponavljam, da se pestro vlaganje zakonodajnih rešitev na zdravstvenem področju nadaljuje, ker mislimo, da je to v tem trenutku prava pot, da bomo lahko, potem ko bodo enkrat vse rešitve in vse zakonodajne podlage naslovljene, govorili o zdravstveni reformi, ki smo si jo zadali za cilj. Želimo si torej kakovosten in pravičen javni zdravstveni sistem, dostopen vsem pod enakimi pogoji, pravočasno, na pravem mestu, a kljub temu ne pozabljamo na to, da mora biti ta sistem vzdržen. Pri tem je za nas edina prava rešitev javni zdravstveni sistem. Zato tudi v noveli 15. člena umikamo možnost prenosa opravljanja storitev na čiste zasebnike. Verjamemo in zaupamo v javno zdravstvo. Pri svojih zavezah bomo vztrajali, ker krepitev javnega zdravstva ostaja naša prioriteta. Hvala.

potrebno spremeniti interventni zakon z novelo, o kateri danes razpravljamo, in tudi na način, na katerega novela to popravlja. Videli smo, čeprav je veliko ljudi z interventnim zakonom prišlo do potrebnih storitev, ker so čakali na njih, da pa da pa sistem, ki je še najbližje temu, kar govorite predvsem v Novi Sloveniji – da mora denar slediti pacientu – kar tako ne pomeni, da bodo opravljene storitve, ki jih pacienti najbolj potrebujejo, oziroma so tiste storitve, za katere obstaja največja možnost, če so storjene prepozno, da povzročajo večjo škodo pacientom in sistemu kot celoti. In zato je potrebna novelacija. Zakaj javni sistem, zakaj zagovarjamo javno zdravstvo? Javno zdravstvo ne pomeni zdravstva, ki je plačano, kateregakoli izvajalca, ki je plačan iz javnih sredstev. Se mi zdi, da kar nekaj ljudi razmišlja o tem kot o sistemu javnega zdravstva, pa ni tako. Javno zdravstvo, po mojem mnenju celo zdravstvo kot celota, bi moralo biti neprofitna dejavnost. Ampak žal, to je zdaj samo še utopično razmišljanje, ker ne živimo v svetu, kjer je neprofitnost vrednota ali pa nekaj, za kar se je vredno truditi. Privatne iniciative ne temeljijo na načelu neprofitnosti, javni sistemi pa. To pomeni, da denar, ki ga zberemo skupaj, solidarnostno delimo po načelu neprofitnosti. In od tega imajo pacienti lahko največ. Zato je javni sistem treba krepiti. Interventni zakon je še posebej zakon, kjer se z omejenim denarjem oziroma v omejenem času podpre določene sisteme zato, da pacienti pridemo hitreje do obravnav. Zato je še toliko bolj pomembno, da gre ta denar v sisteme, kjer dobički niso predvideni. Slovenija je v samostojnost prišla z zelo dobrim ali pa, no, relativno dobrim sistemom. Jaz se spomnim tistih časov, ko smo se lahko pohvalili s tem, kakšen zdravstveni sistem imamo. V teh 30 letih že ves čas gledamo razgradnjo, in to verjetno predvsem zato, ker se je začelo javno in privatno precej mešati med sabo, zato ker zdaj prehajanje iz enega sistema v drugega sploh ni neka izredna situacija v zdravstvu, pa v marsikateri drugi dejavnosti je, ampak je to postala stalna praksa izvajalcev zdravstvene dejavnosti. To za nas prebivalce ni dobro in to ni dobro za paciente, ker kadar se vmeša denar, in to pomeni tudi, ko denar sledi pacientu, takrat o storitvah odločajo izvajalci in ne več pacienti. To pomeni, da v sistemu, kjer prevladuje privatna iniciativa, ni več samo po sebi umevno, da dobimo storitev, ki jo potrebujemo, ampak mogoče tisto, ki prinese največ sredstev za izvajalce. Tega si, mislim da, v Sloveniji ne želimo. Zato se mi zdi zelo zelo pomembno, da interventni zakon sprejmemo tak, kakor ga predlagamo, da denar ostaja v javnem zdravstvu, ki ima dovolj kapacitet, da lahko počisti čakalne vrste, seveda ob predpostavki, da bomo vzporedno sprejeli zakon o digitalizaciji, da bomo pravzaprav sploh vedeli, od kod so te čakalne vrste, kako so ustvarjene, ker tega še zdaj ne vemo. Gotovo ni na mestu, da se odpira prostor še za druge izvajalce, ker to ne bo pomenilo več storitev za paciente. Hvala. Najlepša hvala. Besedo ima dr. Vida Čadonič Špelič. Izvolite. DR. VIDA ČADONIČ ŠPELIČ: Spoštovana predsedujoča, hvala za besedo. Spoštovani predstavnik Vlade, kolegice in kolegi! Danes govorimo o tako pomembni temi, da je prav, da se ne samo poslušamo, ampak da se tudi slišimo in da razčistimo nekatere dileme. Kajti za ljudi je pomembno, da vedo, kaj jim zakon prinaša in kdaj v resnici se bodo čakalne vrste skrajšale. Mi se tukaj včasih prepiramo, oni pa trpijo, nekateri žal tudi umirajo zaradi tega, ker so čakalne vrste res nedopustno dolge. Prvič, naj povem, da v Novi Sloveniji ne mislimo, da bi morala ta vlada v enem letu rešiti vse težave, ki so se nabrale v zdravstvu, mislimo pa, da bi jih morala reševati hitreje in morda na drugem koncu. Pri tem bi Pri tem bi radi tudi pomagali in to govorimo že celo leto. V Novi Sloveniji mislimo, da se je potrebno lotiti zdravstvenega sistema tam, kjer najbolj pušča, in to je učinkovitost javnih zavodov. Glejte, sami ste povedali, predstavniki Ministrstva za zdravje, da so se storitve vrnile na dobo pred covidom. Dejstvo je, da je covid zaznamoval naš zdravstveni sistem in naše zdravje in zato se moramo temu posvečati še bolj, vendar poročilo o rezultatih izvajanja zakona iz prejšnjega leta kaže, da so bili bolj učinkoviti zasebniki znotraj javne mreže. Kaj to govori? Mislim, da celo 24 %. To pomeni, da so bolje organizirani in da se znajo lotiti problema tam, kjer resnično nastaja. Mislim, da v vašem poročilu celo piše, da pa so bili javni zavodi za 5 % manj učinkoviti v lanskem letu oziroma v letošnjem začetku leta kot pred epidemijo. To kaže tisto, kar pravzaprav vsi vemo in nekateri tudi večkrat povemo na glas – da so javni zavodi neučinkoviti. Zakaj? Zato ker mislim, da samo pri nas v Sloveniji, če nas primerjamo z razvito Evropo, poznamo takšno obliko javnega zavoda, kjer so pravzaprav delavci zaščiteni, direktorji pa nemočni, zato ker nimamo normativov. Tisti, ki smo se z zdravstvenim sistemom srečevali tudi v preteklosti, smo vedno znova slišali, da nam normativi manjkajo. Glejte, v enem od zdravstvenih domov sem kot predsednica sveta pogledala, kako kako učinkoviti so posamezni zdravniki. Veste, ena gospa je naredila 75 % plana, druga, mlada zdravnica 111 %, plače pa veste, kakšne so bile, seveda je starejša gospa imela višjo plačo kot tista mlada. Direktorica ni mogla nič drugega kot lepo prositi, naj bodo vendar zdravniki odgovorni do svojih pacientov in naj vsaj sledijo 100-procentno Torej prositi, nič kaj drugega. V timu gospoda ministra za zdravje sedi tudi človek, to je gospod Šabeder, ki je pravzaprav znižal kriterije za družinske zdravnike na tisoč 800 pa še nekaj. Jaz mislim, da je naredil veliko napako. Kriterije bo treba povečevati. Zakaj? Najprej zato, ker ljudje dejansko rabijo zdravstvene storitve, drugič pa zato, ker si moramo priznati, da imamo v Sloveniji predvsem pri zdravnikih, če jih primerjamo z drugimi državami, manko. Mislim, da jih ima Avstrija nekaj čez 500 na 100 tisoč prebivalcev, v Sloveniji pa nekaj čez 300 na 100 tisoč prebivalcev. To se pravi, da je razlika velika, in zaradi tega moramo težiti, prvič, da določimo kriterije, da bodo zdravstveni delavci zelo učinkoviti, da bodo zdravstveni domovi učinkovito vodeni, in če res želimo ljudem skrajšati skrajšati čakalne vrste in jim povrniti zdravstvo, potem res moramo vključiti vse kapacitete, ki jih imamo. Ne bojte se teh zasebnikov, saj ste sami rekli, da jih je malo, so pa učinkoviti. Ne Ne pozabimo tudi na medicinske sestre, ki jih dejansko manjka in gredo rajši delat v druge sisteme, namesto da bi ostale v javnih zavodih. Menda jih pri koncesionarjih in pri privatnikih ne manjka oziroma rade gredo iz javnega zdravstvenega sistema v privatni oziroma h koncesionarjem. Zakaj? Verjetno zato, ker je tam delo bolj organizirano in je dobro organizirano delo posledica tudi boljše plače. V Novi Sloveniji torej še enkrat prosimo, da razumete naš amandma kot željo učinkovitosti zdravstvenega sistema, ki v tem trenutku dejansko rabi hitre rešitve. In še enkrat, podpiramo javni zdravstveni sistem. Javni zdravstveni sistem je za nas storitev, plačana iz javne blagajne pod istimi pogoji in po isti ceni za isto oziroma enako storitev, ne glede na to, kje je ta storitev opravljena. Ne razumem, kaj je s tem narobe, če resnično želite skrajšati čakalne vrste. In jaz vam verjamem, da jih želite. Tudi z zakonom, ki ga danes spreminjamo, ste dosegli določene cilje, vendar ne takšnih, kot smo si vsi skupaj želeli, in ne takšnih, kot jih je napovedal gospod minister. Rekel je, če se prav spomnim, da si želi oziroma da se po uveljavitvi tega zakona število čakajočih, nedopustno čakajočih zmanjšalo na polovico. Številke kažejo drugače – da se je povečalo, da se je Dopuščam možnost, da prihaja do raznoraznih napak, do takšnih in drugačnih napotnic, lebdečih, ne vem, kakšnih še. Ampak dejstvo pa je, da da nedopustno čakajoče dobe obstajajo. Mi pa moramo težiti k znižanju, da bi jih popolnoma odpravili verjetno v tem trenutku ne moremo govoriti zaradi vsega, kar sem prej povedala. Jaz vam verjamem, da se na ministrstvu ampak istočasno vas pa prosim, da tudi razumete nas, ko želimo samo enake storitve po enaki ceni za čim več ljudi, ne glede na to, kje zdravstveni delavci v resnici so zaposleni. Ko nekdo dobi diagnozo ali prepotrebno zdravljenje je hvaležen komu? Tudi vam na Ministrstvu za zdravje, če mu boste omogočili to, da je končno prišel do zdravnika. Najtežje je tisto čakanje, ko v resnici ne veš, kaj te na koncu čaka. Res si želim, da bi nas v Novi Sloveniji razumeli in da ne bi izgledalo, kot da mi forsiramo neke privatnike, ki naj veliko zaslužijo, ki kopičijo dobičke. Večkrat sem povedala in danes bom zdaj tudi ponovila to v tej dvorani: če govorimo o zaslužkarjih v zdravstvu, potem se moramo ozreti na javne zavode. Ponovno sem si pogledala številke, 50 največjih zaslužkarjev, če temu tako rečemo, je iz javnih zavodov. Ti zaslužijo od 10 tisoč pa vse do nekaj več kot 15 tisoč evrov bruto. To so zame visoke plače. Nekdo v tej dvorani bi verjetno rekel kapitalistične, ampak verjetno to ni greh, ker so se zgodile v javnem zavodu. Glejte, od teh 50 je kar 48 zdravnikov, kar 14 jih je iz UKC Ljubljana, dva ali trije iz UKC Maribor. Torej, nalijmo si čistega vina in ljudem povejmo, da nas ali pa vas ne motijo visoki zaslužki, če se zgodijo v javnem zavodu. Če pa zasluži oziroma dobi plačilo za svoje delo privatnik, zasebnik, potem je pa to že kapitalizem in je to tudi greh. Tega pač ne razumem. Zato vas prosim, da še enkrat premislite o našem amandmaju, saj gre vendarle za začasno rešitev. Naši nameni so jasni, ljudje si zaslužijo storitev, zato ker zanjo tudi plačujejo. 2 2 milijona nas je in gotovo da stroka, zdravniška stroka v Sloveniji, jasno da, ve, kako se pravilno triažirajo prvi, drugi pregledi zdravljenja. Ja, vi točno veste, katere storitve so nujne in so življenje ogrožajoče. Jaz se čudim, da niste že pri uveljavitvi prvega zakona določili, kaj je treba kaj je treba narediti prej in kaj se bo delalo kasneje. Zdaj boste to naredili in to absolutno pozdravljam. Rada bi povedala, da v Novi Sloveniji ne kritiziramo na pamet, mi samo dajemo rešitve in se čudimo, da včasih naših rešitev ne razumete oziroma jih jemljete celo kot slabonamerne. Res, to zadnje pa res niso.

bom navedla, pa ne misliti, da komu delam kakršnokoli reklamo, ker smo bili izzvani. Verjetno je kar nekaj takih storitev na področju srčno-žilnih bolezni, te bi mogoče dala na prvo mesto, pa mogoče še druge žilne bolezni in še kakšne kožne in tako naprej. Tukaj bom naredila piko. Vsekakor, kadar govorimo o čakanju na srčni spodbujevalnik, kar se mi je zgodilo, da me je poklical en pacient pri 83., ko govorimo pri tako starem človeku o dolgi čakalni vrsti, potem, saj veste, kaj se vprašamo – ali bo sploh dočakal poseg. In takrat si vsi sorodniki želijo samo tisti datum in tisto uro in res ne gledajo, kje bo ta poseg opravljen. Torej, dajmo se res pogovarjati o pacientih, ne o denarju. Mislim, da je denarja v slovenskem zdravstvu v tem trenutku dovolj, da bi lahko skrajšali čakalne vrste. Če v to skrajševanje vključimo vse, ki v tej državi znajo, hočejo in zmorejo skrajševati, bomo naredili nekaj res zelo konkretnega za ljudi, in to slednje si ljudje tudi zaslužijo. Sama bom absolutno podprla naš amandma. Vabim tudi vse druge, da podprete ta amandma in da res ta zakon naredimo še bolj učinkovit, da res lahko rečemo, da smo se pri eni eni stvari pa poenotili. In to ni katerakoli stvar, drage kolegice in kolegi, to je zdravje. In zdravje si zasluži, da se poenotimo, ne glede na to, iz katere stranke prihajamo. Hvala lepa.

tudi ne pričakujem več. Bi se pa zdaj osredotočila na dve zadevi. In sicer, eno je 35 tisoč oseb in njihova velika hvaležnost. 51. člen Ustave pravi: »Vsakdo ima pravico do zdravstvenega varstva pod pogoji, ki jih določa zakon. Zakon določa pravice do zdravstvenega varstva iz javnih sredstev. Nikogar ni mogoče prisiliti k zdravljenju, razen v primerih, ki jih določa zakon.« Po ustavi ima teh 35 tisoč oseb brez dodatnega denarja, brez interventnih zakonov pravico do zdravstvene oskrbe, zato sem rekla, da vas lepo prosim, da nehate govoriti o tem, kako vam naj bo 35 tisoč oseb hvaležnih, da so prišle do zdravstvene oskrbe. Konec koncev plačujejo obvezno zdravstveno zavarovanje, dopolnilno zdravstveno zavarovanje in po ustavi jim pripada zdravstvena oskrba. To, kar danes govorite, ni politika, to je politikantstvo, takšne izjave. Zato sem pa rekla, da se takšnih izjav vzdržite. Druga zadeva pa je covid. Pa ne bom govorila z lista, ki mi ga drugi napiše, ampak iz OECD poročila. V času covida, res je, ja, pokazale so se šibkosti zdravstvenega sistema, hkrati pa so se pokazale velike solidarnosti med zdravstvenim osebjem, med bolnišnicami, med zasebnimi, javnimi in drugimi izvajalci in ni bilo pomembno, kdo je kdo, ampak da so se zadeve pač reševale, kolikor so se lahko. V tistem času je po

zdravstvene oskrbe. Slovenija je bila, hvala bogu, če tako rečem, v povprečju Evropske unije oziroma malo pod povprečjem Evropske unije in je bil ta izpad minimalen oziroma 15 %. Prej ste navajali raznorazne številke, pa vam bom povedala številke glede skeniranja oziroma pri dojkah in materničnem vratu. V Italiji je zaradi tega izostalo več kot 11 % oziroma 16 % pri skeniranju dojk in 11 % pri materničnem vratu. Slovenija se je prav tako odločila v začetku leta 2020, da te storitve začasno prekine, in jih je potem sprostila. V Sloveniji smo bili na četrtem mestu oziroma na tretjem mestu po zmanjšanju teh detekcij, kar se tiče dojk, najmanj je zmanjšala Danska, potem Finska in potem Slovenija. V Sloveniji je bilo zmanjšanje za 3 kar se tiče materničnega vratu pa za 4 %. Torej, toliko o tem, kako se v času covida ni izvrševalo tisto, kar pravite, da je najbolj pomembno. Pa nadaljujem s kolki in s koleni.

In se zopet primerjamo z Veliko Britanijo, kjer je sedaj sistem kolapsiral, po besedah ministra. Siva mrena, v povprečju v Evropski uniji 23-procentni izpad, v Sloveniji

ki danes ne morejo preboleti tega covida, očitno jim je covid zameglil tudi miselnost oziroma še kaj drugega. Če je že, pa seveda je, tudi covid pripomogel k temu, da so se določene stvari po covidu sprostile, sem že večkrat povedala, da bi potem moralo ministrstvo to upoštevati, in naj ne govori o letu 2019, da je bilo to referenčno, ampak bi moralo upoštevati, tako kot vi pravite, kovidni rep. Zdaj govoriti, da je pa zdaj covid kriv pa covidni rep, če tega niti upoštevali niste, so to v bistvu, bom rekla, pač izgovori, da je interventni zakon uspel. Kot sem pa rekla, ta interventni zakon niti ne bi bil potreben, če bi izvršili vse tisto, kar ste zapisali v svojih obljubah, zaobljubah, podpisanih in tako naprej. tako naprej. Prej je bilo govora o ZZZS pa o plačilih pa o spremljanju, kdaj je kakšen program narejen. Saj ni problem v spremljanju podatkov, koliko kdo naredi – zato sem vas spraševala, da vidim, če veste, o čem sploh govorite – problem je v plačilu, obračunskih modelih, v plačevanju. ZZZS namreč daje avans in potem konec leta naredi poračun. Zakaj ne plača tako kot v trgovini, no, vzameš, plačaš, narejeno, plačano? Saj ni problem v vodenju evidenc, zato pa sprašujem, v obračunskih modelih je, v tem, kar govorite pa je že bilo na odboru, da mora biti poročilo o obračunskih modelih, jaz ga še nisem videla. Tako da to sprašujem. Pravite, vodite socialni dialog – s kom? S kom vodite socialni dialog? Kličejo direktorji bolnišnic pa pravijo, do ministra sploh priti ne moreš, niti do državnih sekretarjev, ne vodi se dialog. ESS nimate, saj so vam šli delodajalci ven. Tako da jaz ne vem, s kom vodite socialni dialog, z Zdravstvenim svetom tudi ne. Verjetno vas je strah, ker notri sedita Dorijan Marušič pa Erik Brecelj, da bi mogoče dobili negativna mnenja na vse tole, kar imate zdaj v 15. členu. Malo piknem, ampak mogoče je kaj resnice pa tudi na tem. Državni sekretar in sekretarka, ko govorimo o obračunskih modelih, ko govorimo o ZZZS, o spremljanju podatkov, dajmo vedeti, o čem govorimo, Ni problem v vodenju, še enkrat ne, pa spremljanju, problem je v plačevanju. Zdravstvene zavarovalnice, ostale, tiste, kjer imamo dopolnilno zdravstveno zavarovanje, plačujejo tako, ko

drugače. Še enkrat, treba je vedeti, o čem govorimo, no. Tudi za ostale koalicijske poslance, ki danes nenehno ponavljate o teh 35 tisoč, še enkrat, po ustavi jim to pripada brez kakršnekoli debate. In ne se hvaliti s temi 35 tisoči,

Podpredsednica, hvala lepa. Spoštovani kolegi poslanci, poslanke, tudi oba državna sekretarja lepo pozdravljam! Jaz sem opazoval, precej stoično prenašata to razpravo, vsebinsko se pa manj angažirata, tako da verjetno bosta kaj ob koncu še povedala, predvidevam. Skočimo leto dni nazaj, na 8. julij 2022. V luči predstavitve interventnega zakona je takrat minister Bešič Loredan »Z vsemi akterji smo iskali možnosti, kako zdravstveni sistem približati ljudem. Ključno sporočilo je, da želimo močan javni zdravstveni sistem, v katerem bomo izboljšali dostopnost in,« pazite poudarek, »skrajšali čakalne dobe.« Zdaj koalicijo res, če rečem v navednicah, »vse živo« še čaka, od strukturnih sprememb do neizpolnjenih časovnic in tako dalje, predvsem pa so bolniki tisti, ki čakajo, čakajo, čakajo zaradi teh vedno novih prolongacij zdravstvenih storitev, in kar je posebej zaskrbljujoče, čakajo seveda nad dopustno čakalno dobo. dobo. Je interventni zakon res zgodba o uspehu? Seveda se sprašujem zgolj retorično, vsi vemo, da to ni tako in da je to zgodba o katastrofi. Tudi jaz sem teh 35 tisoč pacientov nekajkrat ujel, poslanec Janev je govoril o 35 tisoč pacientih, ki so zdaj hvaležni temu vašemu interventnemu zakonu, gospa Avšič Bogovič je govorila o 35 pacientih, ki naj bi bili hvaležni. Verjamem, da je gospa Avšič Bogovič naredila lapsus, vendarle je vodila Splošno bolnišnico Brežice in dvomim, da bi tako, da rečem, pišmevuhovsko govorila o teh podatkih. Recimo, da je naredila lapsus, pa vendarle, pri navajanju podatkov ste lahko, spoštovani, vsi za odtenek malo bolj kredibilni. Jaz bom operiral zgolj s podatki, ki sta jih prezentirala Ministrstvo za zdravje in NIJZ. Pa še skok nazaj, ker sem prej omenjal spoštovanega kolega Janeva, midva sva se na prejšnjem odboru nekako delno strinjala, zdrav življenjski slog in tako dalje, pa vendarle zdaj pred hudimi boleznimi, to je pač treba poudariti, nihče ni imun. Pa če zdaj vsakodnevno športate pa če vsak dan jeste samo, bi rekel, zelene produkte, solato in tako naprej, se vam lahko zgodi udarec usode, da boste hudo zboleli. Več primerov je takšnih, da pač v obliki hudih bolezni nihče ni zaščiten, mora pa ščititi takšne paciente seveda naš zdravstveni sistem, dobro delujoč zdravstveni sistem, ki pa pod to vlado, resnici na ljubo, pospešeno propada. Ker sem navajal številke: v tem obdobju, ko ste skrajševali čakalne dobe, ste s tem interventnim zakonom pridelali, zdaj že, ne vem, tam do 150 milijonov dodatnih

ki so na dan 31. marec 2023 še vedno na obravnavo čakali nad dopustno čakalno dobo. Tako da zdaj res ni korektno govoriti o tem, kateri pacienti zdaj naj bodo hvaležni, kateri ne, že zaradi ustavne pravice do zdravstvenega varstva. Pa tudi

iz NIJZ. Oni so objavili, da je s 1. majem nad dopustno mejo na prve preglede in izbrane storitve čakalo približno 141 tisoč bolnikov oziroma polovica vseh čakajočih. Zlasti se povečuje število čakajočih za prvi pregled pri revmatologih, nevrologih in kardiologih. Tako da tukaj, spoštovani, to so pač uradne cifre tako s strani Ministrstva za zdravje kakor tudi s strani NIJZ. Tako da temu verjetno ne morete oporekati. Tudi tukaj si dajte naliti čistega vina, da se ta poizkus, ste ga tudi poimenovali stresni test, ta eksperiment enostavno ni izšel. To helikoptersko razmetavanje denarja na vse žive strani ni bilo uspešno. Tudi minister samih uspehov na posameznih področjih ni mogel izpostaviti, saj je sam dejal, da je pač bil denar preveč razpršen. Ko smo govorili o resursih, to je dejstvo, namesto da bi zdaj uporabili vse kadrovske resurse v zdravstvu, vi delate obratno, govorite, kdo lahko, kdo ne sme sodelovati pri tem vašem še vedno eksperimentu skrajševanja čakalnih dob. Po moji oceni ga ženete zdaj proti točki, ko bo res sistem prej ko slej implodiral, se bo sesul sam vase, ker enostavno ta interventni zakon ni prinesel rezultatov, ker, še enkrat, resnici na ljubo, pa dajte si to priznati, so se izvajalci marsikje usmerili predvsem v tiste enostavnejše storitve. Saj to govorijo tudi statistični podatki. V SDS, kot je že bilo rečeno v predstavitvi našega stališča, interventnega zakona,

vozel, ki se mu reče dostop do zdravstvenih storitev in krajšanje čakalnih dob. Tako da tu ste res v enem začaranem krogu, iz katerega ne znate poiskati rešitve. Kar se pa tiče amandmaja Nove Slovenije, ki po naši oceni v tem vsebinskem smislu dobro naslavlja problematiko čakalnih dob, in tudi verjamemo, da če bi bil sprejet, bi pripomogel k sekanju tega gordijskega vozla, pa bomo v Poslanski skupini SDS ta amandma podprli. Hvala lepa. Najlepša hvala. Zdajle smo izčrpali … Replika? Izvolite, poslanec Janev. Hvala. Glede na to, da sem bil citiran s strani kolega Kaloha. Veseli me, da se strinja z mano, da je zelo pomemben zdrav življenjski slog, ni pa očitno razumel tistega, kar sem jaz skozi to želel na nek način predstaviti, in to je to, da da, strinjam se s tem, da ni vsem dano v tem življenju, žal, da gredo skozi življenje samo skozi zdrav življenjski slog in da ne zbolijo, ampak verjetno se boste pa tudi strinjali z mano, da mi, mi, tisti, ki imamo to srečo, da gremo lahko skozi to življenje na ta način, da zdrav življenjski slog pripomore k razbremenitvi zdravstvenega sistema, lahko pomagamo, in to je bistvo. Več ko se nas bo ukvarjalo s športom, bolj ko bomo skrbeli za zdravje, tisti, ki imamo te možnosti, toliko manj bo ta teža padla na tiste, ki so dejansko potrebni zdravstvene oskrbe, predvsem za tiste težje bolezni. Poudariti sem pa hotel tudi to, da zdrav življenjski slog vpliva tudi na to, kar se dogaja pri naših otrocih. V času covida, o katerem ste tudi prej govorili, je bilo tudi jasno pojasnjeno, da tisto, kar nas še čaka, in to sta psihiatrija in dogajanje z našimi otroki, tisto šele pride. In sistem že zdaj poka. Zavodi so polni, psihiatrije so polne. Danes sem govoril z zavodom Planina, ne vedo več, kam z otroki. To je tisto, kar nas mora skrbeti.

Vidim, da je interesa kar precej, zato pričenjam s prijavo.

Gospa predsedujoča, hvala. Poslanci, poslanke! Saj se nisem mislil javiti, ampak mogoče pa vseeno bolje, da tudi jaz kaj povem. Interventni zakon je bil uspešen. Res pa je, da bi lahko bil še bolj uspešen. 111 milijonov je bilo porabljenih za dodatne zdravstvene storitve za približno 36 tisoč pacientov v dobrega pol leta. Pri zasebnih koncesionarjih je našlo storitve cirka 17 tisoč pacientov, v UKC Ljubljana in UKC Maribor 800 pacientov, v bolnišnicah 9 tisoč 300. Koliko je bilo pacientov, ki so dobili dodatne zdravstvene storitve v zdravstvenih domovih, nimam podatkov, ampak sigurno so tudi tam dobili nekaj. nekaj. Skupno število obravnav pri specialistih je bilo 2019. leta 7,1 milijona na leto, za 2023., za letos je pa projekcija, da bo 8 milijonov obravnav. Skratka, gre za veliko povečanje.

med drugim tudi za diagnostiko z magnetno resonanco 2,1 milijona, za diagnostiko s CT 1,8 milijona, za ultrazvok 1,6 milijona in celo za zame en zelo zelo izjemen poseg, za srčne zaklopke prek katetra, 1,85 milijona. Ugotovljeno pa je bilo, da niso bile vse storitve opravljene v segmentih, kjer so najdaljše čakalne dobe. In to novela, ki jo danes obravnavamo, Seveda bom predlagano novelo podprl. Pa še to. Teoretske debate o tem, da je javno zdravstvo samo tisto, ki se financira iz javnih financ in ki se izvaja samo v javnih bolnišnicah in javnih zdravstvenih zavodih, negira obstoječe stanje na terenu, negira obstoječo zakonodajo in negira veljavno koalicijsko pogodbo. Hvala lepa. Najlepša hvala. Besedo ima Miha Kordiš. Izvoli. MIHA KORDIŠ (PS Levica): Hvala, predsedujoča. Znova sem se prijavil k besedi, zaradi tega ker mislim, da se je potrebno odzvati oziroma na širše poprijeti v dveh točkah. Prva je, recimo temu, dnevna politična. Ne, ne moremo biti zadovoljni s tem interventnim zakonom, ne, ne moremo braniti tega interventnega zakona. Efektivno čakalnih vrst ni skrajšal, kar smo vnaprej vedeli, da se ne bo zgodilo, hkrati pa je efektivno pretočil tako kader kot obsežen del financ v žepe zasebnih izvajalcev, kar smo tudi vedeli vnaprej. Zato sem sam temu zakonu že v času njegovega sprejemanja nasprotoval. Ne moremo se s še tako dobrimi motivi pretvarjati, da je bil ta interventni zakon kakorkoli koristna stvar. Kar je koristno, je današnja akcija, ko ga popravljamo. Za moje pojme sicer premalo ambiciozno, ampak je korak v pravo smer, ker vodi zakonske določbe iz osnovne materije, ki je v osnovi vodila neposredno v privatizacijo, v vsaj neko obliko varovalk v rokah Vlade, v rokah zdravstvene blagajne in tako, da sredstva iz tega interventnega zakona bistveno bolj ciljno usmerja. Podobno kot za ta zakon lahko rečemo spet trenutek kritike, ki je hkrati trenutek koalicijske samokritike, da ukrepi s področja zdravstva v zadnjem letu dni bistveno bistveno zaostajajo za rangom zdravstva kot top politične prioritete in usmeritve, po kateri bi morali javno zdravstvo graditi. Po interventnem zakonu je bil potem prva naslednja večja akcija, ki smo jo dobili, v bistvu napad na zdravstveno blagajno kot edini še zares javni sistem v našem zdravstvu. Zdaj me skrbi debata o absentizmu, kjer se v resnici ne pogovarjamo o absentizmu, torej neopravičenemu koriščenju bolniške za to, da ti ne prideš na šiht, ampak se pogovarjamo o bolniških kot takih in koliko denarja za te bolniške gre. Saj če smo tu bolj specifični, vemo, da imamo problem s poklicno rehabilitacijo, vemo, da je zelo velik problem z delovnimi invalidi, ki ostajajo brez kakršnekoli podpore, vemo, da imamo problem z delodajalci, ki ne želijo prilagajati delovnih mest zato, da se invalidi da se invalidi lahko vključujejo nazaj v aktivno delovno življenje, in tako naprej. To vse zdrži in to je pravilna točka za razpravo. Ne moremo pa v to razpravo in v to tematsko področje vstopati s premiso, da damo preveč denarja za bolniške. Stvarni problem, ki ga v naši družbi imamo, ni absentizem, torej da bi ljudje tolkli plavega pa ne bi prišli na šiht, ampak je prezentizem – da pridejo delat tudi takrat, ko so

na delovnem mestu. V jeseni imamo priložnost, da prioritete na zdravstvenem področju prevrednotimo. Eno izmed njih sem v nedavni parlamentarni razpravi tudi zelo jasno izpostavil. Naslednja točka, ki jo bomo danes obravnavali, je nacionalizacija dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, takoj v jeseni se moramo kot koalicija začeti pogovarjati o tem, kako dopolnilno zdravstveno zavarovanje ne zgolj nacionalizirati, ampak tudi opremiti z družbeno pravičnim solidarnim prispevkom, ki bo upošteval ekonomsko moč posameznika, ne pa enako 35 evrov za vse, kot še vedno ostaja pri tem prenosu dopolnilnega na javno zdravstveno blagajno. Druga prioritetna točka, ki jo moramo kot koalicija dati na mizo, pa je odprava popoldanskega dela zdravnikov pri zasebnikih oziroma odprava tako imenovanih zdravnikov dvoživk, ki so motor ustvarjanja čakalnih dob. Ne zaradi tega, ker bi bili slabi ljudje ali pa karkoli podobnega, ampak zaradi objektivnega interesa, v katerega so po trenutni zakonski in institucionalni ureditvi postavljeni. Če ti delaš v nekem okolju, ki bolj kot karkoli drugega vrednoti zaslužek, če ti delaš v okolju, kjer je v imenu tega zaslužka dovoljeno karkoli, potem boš seveda to vzel kot samoumevno, kot normalno, kot sprejemljivo, se ne boš niti kaj dosti zadrževal v kakšni refleksiji. In če ti je to potem življenjsko vodilo, če je to zdravniški kader, ki ga vzgajamo, če je to okolje med zdravstvenim kadrom, ki ga vzpostavljamo, potem se ti seveda zgodi v različnih različicah to, čemur smo bili priča na področju ortopedije nekaj let nazaj, ko so se ljudje prišli poštempljat v UKC v Ljubljani, potem so pa storitve opravljali čez cesto pri privatniku. Seveda, konkretno ta primer je sicer nelegalen, ampak zgolj podčrtuje prakso, ki pa je legalna, tega popoldanskega zaslužkarstva pri zasebnikih, tudi pri drugih javnih bolnišnicah. In seveda, brez pacientov v čakalni vrsti izgine potreba za preskakovanje čakalnih vrst, za plačila iz žepa, izgine skratka potreba za to, da ti kot nekdo, ki je v javni bolnišnici zaposlen, popoldne pri privatniku odpravljaš čakalne vrste. In seveda je zato storilnost zdravstvenega kadra, ki sočasno dela še popoldne pri privatniku, v javnih bolnišnicah omejena. Ne le da niso spodbujeni k temu, da znotraj javnega naredijo več, spodbujeni so k temu, da znotraj svojega delovnega mesta v javni bolnici naredijo čim manj, zato da lahko popoldne naklepljejo čim več dodatnih ur za dodatno plačilo. Dokler te luknje v našem zdravstvenemu sistemu ne bomo zašili, čakalnih dob ne bomo odpravili. Pika, konec. To je temeljni motor, temeljni razlog, zakaj se lahko o čakalnih dobah pogovarjamo na način obsega sredstev, pa nikoli ne bomo prišli do konca ker samo hranimo te prakse zaslužkarstva in prakse privatiziranja zdravstva, ki temeljni problem, zakaj čakalne dobe sploh nastajajo v takem obsegu, hrani, širi, utrjuje, namesto da bi ga odpravljal. Za zaključek še besedica o učinkovitosti, o kateri smo lahko poslušali z desne tribune v današnji parlamentarni razpravi, češ, interventni zakon je pokazal, da so privatniki bolj učinkoviti pri reševanju čakalnih dob. dob. Ne, če kaj, je interventni zakon pokazal, znova ponavljam, to, kar smo že prej vedeli, da so privatniki zainteresirani za tiste posege, kjer za najmanj dela dobiš ti največ denarja in kjer nosiš ti najmanj odgovornosti. S tem v mislih je bil interventni zakon sploh napisan – da čim več denarja pretoči k zasebnikom. Saj vsi vemo, da minister Loredan neguje vizijo zdravstvenega sistema, ki je v osnovi bistveno bolj zasebno naravnan od tega, kar imamo zdaj. Pripoznavati na način amandmaja, kot je bil danes priložen, to usmeritev k zasebnemu zdravstvu je napaka. Je napaka, ki jo v koaliciji danes odpravljamo ravno s posegom v interventni zakon in ravno z amandmiranjem tega zakona na točki, ki vsaj nekoliko omejuje odtekanje našega javnega denarja k zasebnikom. Hvala.

Spoštovana predsedujoča, najlepša hvala. Dovolite mi, da spet pojasnim nekaj zadev. Mislim, da moramo javno in jasno povedati, da je trenutni javni zdravstveni sistem sestavljen na eni strani iz zdravstvenih domov, iz bolnišnic in iz javnih lekarn in na drugi strani imamo koncesionarje, kjer jim koncesijo, odvisno od ravni, podeljuje na primarni ravni lokalna skupnost, v njihovem imenu občine, in na sekundarni in terciarni ravni je to država, v tem primeru je to Ministrstvo za zdravje.

V 30 letih smo ga v tej državi prignali do te točke in kazati s prstom na trenutno aktualnega ministra mislim, da je, bom rekel, neprimerno. Bi se pa v nadaljevanju spet nekako osredotočil na natančne podatke. Te natančne podatke sem predstavil tudi že na matičnem delovnem odboru in mislim, da je prav, da danes tudi širša javnost to vidi. vidi. Če gremo k trditvam, da so se čakalne vrste absolutno podaljšale, da se nikjer niso skrajšale, da je bila zadeva neuspešna, naj povem natančne podatke, da se je na stopnji zelo hitro ker moramo ločiti nedopustne čakalne dobe, zelo hitro, hitro in redno – na stopnji zelo hitro se je na primer čakalna vrsta za endoanalni ultrazvok, ki ni enostavna rešitev, kar se nenehno insinuira, čakalna doba se je skrajšala v dnevih za 338 dni, torej skoraj za eno leto. Pri katetrski ablaciji aritmij smo zmanjšali čakalno vrsto na stopnji zelo hitro za polovico, pri operaciji sive mrene smo prav tako skrajšali čakalne dobe za polovico. Vsi ti ljudje, ki so čakali na operacijo sive mrene, so čakali v sistemu, že preden se je ta sistem spremenil na način, da smo omogočili plačevanje storitev po realizaciji. Če nadaljujem s stopnjami hitro. Za kolonoskopijo v splošni anesteziji, čeprav je to neke vrste diagnostični postopek, smo skrajšali to stopnjo čakanja za 107 dni, na kliničnem genetskem pregledu otroka pa smo skrajšali čakalne vrste za polovico. Pri stopnji nujnosti redno bom izpostavil samo eno, to je koronarografija, kjer smo čakalne vrste zmanjšali za eno tretjino. Mislim, da si vsi tukaj v tej dvorani prisotni želimo, da čakalnih vrst v tej državi ne bi bilo. mislim, da je to namen in želja, iskrena želja vseh nas. Moram pa se vrniti k namenu zakona. Namen zakona je tak, kot ga je nosil tudi v samem imenu, to je stabilizacija zdravstvenega sistema po covidu. Bilo izpostavljeno, da je minister rekel, da se bodo čakalne vrste zmanjšale. Dokazal in pokazal sem na jasnih podatkih, da v nekaterih primerih so tudi se, dejstvo pa je, da imamo sistem drugačen, kot je bil sistem leta 2018 in 2019. Na podatkih, ki smo jih imeli takrat iz leta 2019, če bi sistem ostal takšen, kot je bil v letu 2019, bi sigurno čakalne dobe bile še veliko veliko daljše.

tako koncesionarji kot javni zavodi, so imeli še vedno stoprocentni plan. Kar smo mi omogočili z interventnim zakonom, je, da smo dali možnost vsem izvajalcem v javni mreži narediti vse, kar zmorejo, brez omejitev, brez tega, da Zavod za zdravstveno zavarovanje recimo oktobra reče, plan ste izpolnili, ne smete več delati. Ja, strinjam se, da je ustavna pravica vsakega posameznika v državi, da pride do kvalitetne in dovolj hitre zdravstvene obravnave v primernem času. Mi se tega zavedamo in zato smo tudi pričakovali, da se bo po covidu dotok teh pacientov zmanjšal. Zato smo takrat govorili o stabilizaciji zdravstvenega sistema. Ta zakon je v tistem trenutku dosegel točno tisti namen, zaradi katerega je bil pripravljen. da je tudi tukaj zavajajoče, je to, da nenehno slišimo, da so se usmerjali nekateri izvajalci v tiste storitve, ki jim prinašajo več denarja. Dejstvo je, da imamo trenutno v medicini specialnosti, specializacije, imamo na eni strani kirurge, na eni strani okulista, na eni strani rentgenologe, imamo genetike, in zdaj govoriti o tem, da so se v nekaterih zavodih usmerjali v tiste storitve, ki so bolj dobičkonosne, to bi potem recimo pomenilo, da je nek direktor abdominalnega kirurga pošiljal delat storitve na okulistiki. Pa naj povem še nekaj o prenovi obračunskih modelov. Prenova obračunskih modelov se je začela pod to vlado. Se pravi, ko je ministrstvo za zdravje v tej sestavi po 11 letih kupilo nov sistem skupine primerljivih primerov, ga predalo Zavodu za zdravstveno zavarovanje, se je sedaj pričela, bom rekel, posodobitev teh obračunskih modelov. Kajti ti obračunski modeli so temeljili na diagnozah, se pravi, nekaterih diagnoz sploh ni bilo zavedenih v tem sistemu. Cilj obračunskih modelov je, da pridemo do obračunskih modelov, takšnih, približno takšnih, kot sem jih videl na estonskem ZZZS oziroma na njihovi zdravstveni blagajni. do obračunskega modela, kjer je jasno viden strošek dela, strošek storitve, strošek aparata in tako naprej, da lahko potem načrtujemo sredstva, jih v skladu s tem, kar se dogaja na

Hvala lepa za besedo. Treba je povedati najprej to, ob teh spremembah interventnega zakona, ki jih uvajate v koaliciji. Jaz sem prepričana, da noben pacient, noben bolnik ne gleda na to, ali mu storitev izvaja koncesionar ali mu storitev izvaja nekdo, ki je v javni službi, ali na koncu koncev zdravnik zasebnik. Državljanom je v bistvu vseeno, kam gredo po te storitve, bistveno je samo to, da do te storitve čim prej pridejo, takrat ko jo potrebujejo. Tako da moram reči, da to, kar vi danes zagovarjate s to spremembo interventnega zakona, zagotovo ne gre v korist bolnikov ali pa pacientov ali pa, če želite, v skrajševanje čakalnih vrst, gre pa zagotovo z roko v roki ideologijo, ki jo zagovarja ena izmed vaših koalicijskih strank, konkretno je to stranka Levica. Jaz sem si v vmesnem času tudi pogledala, da stranka Levica namreč kot vaš koalicijski partner interventnega zakona v prvi fazi ni potrdila takrat lani v mesecu juliju. Sedaj ga očitno bo, ker pač spreminjate vaš sistem financiranja, kako naj bi se pokrivale zdravstvene storitve državljanom. Tako da meni je žal, ko poslušam koalicijske kolege, kako danes govorijo o tem, kako je bil ta interventni zakon uspeh in kako bo še boljši za skrajševanje čakalnih vrst, ampak ne gre v tej smeri. Na žalost za ljudi nič dobrega, nič boljšega, ampak samo to, da se zasebnike izključi iz tega, da bi ponudili svojo pomoč pri skrajševanju čakalnih vrst, ki pa so trenutno že rekordno dolge. To, spoštovani kolegi iz koalicije, kar se trenutno zagovarja, zagotovo ni javno zdravstvo. Namreč, definicija javnega zdravstva naj bi bila naslednja, in sicer: možnost bolnika, da svobodno izbere zdravnika, zavarovalnica pa potem pokrije stroške te storitve. In tega v Sloveniji mi zagotovo nimamo. Imamo pa državno zdravstvo, ki je pa vsekakor nekaj drugega kot javno zdravstvo. Pri nas državljani že sedaj veliko plačujejo v to javno zdravstvo. Ko je potrebno priti do teh storitev, se pa čakalne vrste iz leta v leto podaljšujejo. Zagotovo, da so izzivi in problemi v zdravstvenem sistemu kot takem, kot celoti, se v Slovenski demokratski stranki še kako zavedamo. Potrebno je povedati, če gremo malce nazaj, da sta pod vodenjem Slovenske demokratske stranke v Državnem zboru ustanovljeni edini dve preiskovalni komisiji za področje odkrivanj korupcije v zdravstvu, ki sta doslej delovali v Državnem zboru. Na osnovi tega je bilo narejeno veliko delo. Odkrite so bile številne anomalije, predvsem pa preplačila zdravstvenega materiala in opreme. V prejšnjem sklicu parlamenta smo na tej podlagi uspeli sprejeti tudi spremembo oziroma novelo Zakona o javnem naročanju. Ta novela je prinesla en pomemben korak pri tem, da bi se zamejila ta preplačila, kar ste seveda vi uspeli ukiniti, in to takoj, dva meseca po nastopu vlade, prav v tem prvem interventnem zakonu, ki ga danes popravljate. Govorim o tem, da smo uspeli uvesti referenčne cene za medicinski material. Po več letih opozarjanj, ko smo v javnosti lahko spremljali številne afere na področju preplačil medicinskega materiala in opreme, smo s tem onemogočili, da bi se medicinski material in oprema pri nas prodajala po višjih cenah kot v drugih primerljivih državah članicah Evropske unije. To uvedbo referenčnih cen je že pred časom zagovarjalo tudi Računsko sodišče, ki je nekako pozivalo že pred leti Državni zbor, da sprejme to spremembo, in to je bilo tudi narejeno v prejšnjem mandatu. Moram reči, da takrat velika fama s strani sedaj vaših koalicijskih kolegov, ki so najprej takrat od nas kot koalicijskih poslancev zahtevali uvedbo referenčnih cen, potem ko smo dejansko s tem zakonom prišli sem v parlament, so bili pa povsem frapirani, zakaj tak zakon vlagamo. Ampak konec koncev je bistveno, da nam je takrat kot koaliciji uspelo s tem zakonom. In kar je še bolj bistveno, na ta način, če bi ta novela danes veljala, bi se privarčevali milijoni letno v državnem proračunu, tudi v zdravstveni blagajni, zato da bi se lahko tudi skrajševale čakalne dobe. Ampak glej ga, zlomka, vaš minister, bom rekla kako ironično, pride s prvim interventnim zakonom za skrajševanje čakalnih vrst in potem s tem ukine to novelo in ustanovi nek svoj urad za kakovost. In se zgodi po enem letu ravno to, kar smo takrat opozarjali, namreč, znova beremo o aferah o preplačanih medicinskih nabavah, vršijo se aneksi, ki zagotovo ne nižajo nabav v zdravstvu, ampak jih zvišujejo, referenčnih cen pa ni več, tako da imamo sedaj znova trg, kjer se pač pri nas lahko medicinski material in oprema plačujeta po mnogo višjih cenah kot v drugih, bom rekla tudi pod narekovajem, »bogatejših« državah članicah Evropske unije. Pri nas pa se pač namenjajo, kot prvič, v interventnem zakonu milijoni s strani državnega proračuna za skrajševanje čakalnih vrst, napoveduje se pa državljanom seveda tudi nov obvezen prispevek oziroma davek za zapolnitev zdravstvene blagajne. v tem letu dni do zdravstvenih storitev je zagotovo bila slabša. Namreč, državljani so ostali brez tistih potrebnih storitev in in čakalne vrste se podaljšujejo. Ne vem, sicer lahko s številkami operiraš tako ali drugače, ampak dejstvo je, po tistih številkah, ki so bile uradno s strani zavarovalnice podane, čakalne vrste rekordno podaljšale. In na drugi strani je potrebno povedati tudi, da pa vse več ljudi ostaja brez osebnega zdravnika. Vemo, kaj se je dogajalo lani konec leta pred zdravstvenimi domovi tukaj v Ljubljani. Po uradnih podatkih manjka celo 300 do 400 zdravnikov družinske medicine. Namreč, tudi to je ena izmed neizpolnjenih obljub ministra za zdravje, ki je ob svojem nastopu ministrske funkcije povedal, da je zdravstvo seveda prioriteta te koalicije, znotraj zdravstva pa je zagotovo družinska medicina tisto področje, ki naj bi ga primarno urejali, pa do danes ni bilo nobenega kakšnega bolj konkretnega ukrepa s te strani. Minister je 10. 7. 2022, torej pred letom dni, ob tem interventnem zakonu, ki ga danes v koaliciji popravljate, dejal: »Po mojem mnenju nam je v enem mesecu uspelo narediti izjemno dober interventni zakon, ki bo čakalne vrste v letu dni skrajšal za polovico.« To je bilo rečeno julija 2022. Zanimiva je bila izjava ministra 14. 6. 2023, torej po letu dni, ko je minister nekako demantiral samega sebe in povedal, da pa nikoli ni bilo s strani ministrstva oziroma ministra samega rečeno, da se bodo na račun tega interventnega zakona drastično skrajševale čakalne vrste. Moram reči, da je isto potem ponavljala tudi državna sekretarka na odboru, kjer smo obravnavali tematiko skrajševanja čakalnih vrst. Tako da, glejte, ne samo, da obljubljate nekaj ljudem, česar potem ne realizirate, vsaj v tem letu dni ni bilo narejenega nič kaj konkretnega v tem pogledu, ampak celo, bom rekla, lažete in se sprenevedate. Pred letom dni, ko smo obravnavali interventni zakon, je bil eden izmed ciljev, da se bodo čakalne vrste skrajšale. Minister je celo napovedal za polovico, potem pa čez leto dni poslušamo, da to ni bil cilj, ampak je bil cilj stabilizacija zdravstvenega sistema, da pa nikjer ni nihče dejal, da se bodo čakalne vrste dejansko skrajševale. Ne glede na samohvale ministra pred letom dni, dni, če ocenimo, kako uspešen je bil interventni zakon, je mogoče najboljše, da kar pogledamo eno izmed koalicijskih strank, ki je pa celo priznala, da interventni zakon ni bil uspešen. Namreč, stranka Levica vam je javno objavila, da interventni zakon ni uspel skrajšati čakalnih vrst, ampak je zgolj prinesel še več denarja koncesionarjem. Tako da zdaj bi bilo dobro tudi, da se znotraj koalicije poenotite, kako uspešni ste. Namreč, stranka Levica je dala jasno vedeti, da ne preveč, medtem ko ostali dve koalicijski stranki pa že danes povsem neto zagovarjata že dlje časa, kako uspešni ste z interventnim zakonom in kako uspešno ste tudi skrajšali čakalne vrste. Za na konec pa mogoče še samo toliko. Ena izmed koalicijskih poslank je danes dejala, kako je pomembno, da ljudem dajete upanje. Jaz bom pa rekla takole. Mogoče ste ga dajali res pred letom dni, ko ste pred državnozborskimi volitvami ljudem res na veliko, na dolgo in široko marsikaj obljubljali. Ampak vam zagotavljam, da je pa sedaj, po letu dni vašega vladanja tega upanja med ljudmi vse manj. Namreč, na žalost je življenje ljudi v tej naši državi pod vašo vlado vse težje. Hvala.

Kdaj in v razmerju do česa? Dostopnost znotraj covida, dostopnost pred covidom? Če bi lahko morda s podatki, potem se lažje pogovarjamo. Ker takšne pavšalne navedbe so populistična populistična razprava. Seveda ste ponovno omenili tematiko nedostopnosti na primarni ravni in razpravo, ki smo jo med drugim vodili tudi na komisiji za človekove pravice. In seveda je bilo izpostavljeno, da je ustavna pravica do dostopnosti in do osebnega zdravnika. Jaz bi kljub vsemu poudarila, da to ni težava, ki je nastala lani lani decembra. Številke se večajo, ampak sodeč po tem, da je zaradi ukrepa ambulant za neopredeljene tam poiskalo in se opredelilo približno 12 tisoč ljudi v zadnjih šestih mesecih, ugotavljamo, in tudi to na podlagi številk, da ni toliko težava, da ljudje nimajo osebnega zdravnika, kot to, da se mi s temi podatki premetavamo levo in desno in ugotavljamo, kaj je tako velik problem, da 140 tisoč ljudi nima definiranega osebnega zdravnika. Morda ga nekateri niti ne želijo, dokler ga ne potrebujejo. In takrat ko ga potrebujejo, večinoma osebnega zdravnika dobijo. Največja težava je bila v Ljubljani, ampak se ne bi podrobno spuščala ponovno v isto razpravo. Potem ste dodali, da ni bilo nobenega ukrepa. Posebej bi izpostavila, da je bila včeraj v Uradnem listu objavljena Odredba o določitvi poklicev v zdravstveni dejavnosti, za katere se namenijo sredstva za štipendije, in številu štipendij za šolsko leto 2023/2024. To je v bistvu ukrep, ki je bil sprejet še v času prejšnje vlade, ni pa nikoli zaživel. Na ministrstvu smo odredbo pripravili skladno z zakonom in jo do roka objavili. Pričakujemo, da bo štipendijski sklad pripravil razpis, ki bo sledil zakonski dikciji. Dovolim si reči, da smo tukaj vendarle skupaj dosegli en naslednji korak, da bodo ravno za tiste poklice tako v srednji šoli kot potem na fakulteti dodatno spodbujeni k temu, da izbirajo poklice, kjer pravzaprav kadra najbolj primanjkuje. Naj dodam, da ukrep traja do leta 2031, se pravi, smo ga za dve leti podaljšali, ker se zadnji dve leti ni izvajal, ker seveda ni bilo ustrezne pravne podlage. Vsekakor pa dobrodošel ukrep že v enem izmed prejšnjih PKP. Toliko zaenkrat. Hvala lepa. lahko vedno prijavite k besedi, ni treba zlorabljati mojega govora za to, da se prijavite pa navajate vi vse drugo pa vzamete moje besedilo izven konteksta, v katerem sem jaz razpravljala. Zagotovo so storitve slabše, če se čakalne vrste podaljšujejo. To pomeni, da ljudje težje pridejo do svojih storitev in da čakajo dlje. To je bilo v osnovi povedano. Govorila sem pa o ukrepih, ki bi jih ljudje v tem letu dni dejansko občutili, da hitreje pridejo do tistih storitev, ki jih potrebujejo, ne o tem, da ste vi v Uradnem listu pač objavili seznam poklicev, ki bo enkrat, ne vem, čez 20 let pa prinesel neke učinke. Vi ste obljubljali, da bodo čez leto dni čakalne vrste bistveno krajše, danes pa vidimo, da niso. To priznava tudi ena od koalicijskih strank, stranka Levica je dala to jasno vedeti. In ker sledite ideologiji stranke Levica, sedaj popravljate ta člen, ne v korist pacientov in bolnikov, ampak sledite ideologiji ene izmed koalicijskih strank. Spoštovana poslanka, malo bi vas opozorila, da vendarle ne napadate državne sekretarke na tak način, kot da si ona nekaj izmišljuje, sicer vam bo pa sama odgovorila. Tjaša Vidic, državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje. Izvolite. Spoštovani, hvala za vaše mnenje. Vse, kar sem želela reči, je, da se dajmo pogovarjati o številkah. Napovedi o tem, kdo bo v kolikšnem času skrajšal za koliko čakalne dobe, mislim, da naši državljani poslušajo že zadnjih 20 let. Menim pa, da smo s tem 15. členom, in če mi dovolite, tudi z dopolnitvijo, ki smo jo oziroma ki so jo poslanci sprejeli, s tem da smo v zakon vnesli obdobno poročanje pred matičnim odborom, pokazali, da se v resnici želimo pogovarjati o številkah, številkah, o merljivih podatkih in o njih pravzaprav razpravljati. Lahko si razlagamo, smo zmanjšali ali skrajšali za koliko. Mi smo povedali na številkah, kje se je zmanjšalo in kje se ni. Vsled analize, ki je bila opravljena, in tudi razprave, ki je bila zagotovo konstruktivna tako na redni kot na izredni seji Odbora za zdravstvo, smo temu primerno tudi predlagali spremembo 15. člena.

Hvala lepa za besedo. Dejstvo je, ne glede na to, kaj pravi državna sekretarka, da je junija 2022 minister rekel tole, citiram: »Mi si želimo, da bi, recimo v treh do šestih mesecih prišlo do tega, da bi te čakalne dobe za 30 % skrajšali, in da bi recimo v celem obdobju teh 12 plus štiri, 16 mesecev čakalne dobe razpolovili.« To je takrat povedal kar nekajkrat, zato vam to pač citiramo. In tudi mi govorimo o številkah. Septembra vemo, koliko je bilo tistih, ki so čakali nad dopustno čakalno dobo, januarja jih je bilo 117 tisoč, zdaj jih je 141 tisoč. Tudi mi govorimo o številkah in ne vem, saj menda vsi isto beremo, saj je iz vašega poročila razvidno, da se pač na nekaterih področjih vrste niso skrajšale. Seveda smo veseli, da na nekaterih so se, zato vam nihče ne oporeka oporeka dobronamernosti, da želite stvari urediti, saj je vsaka vlada to želela z različnimi ukrepi. Je pa vprašanje, če smo dovolj učinkoviti, če se iz kakšne prejšnje zgodbe nič ne naučimo in kakšnih stvari, ki se niso izkazale kot dobre, ne popravimo. Na primer že to, da so koncesionarji in zasebniki bolj učinkoviti. Nekateri imajo s tem težave, ampak to je dejstvo. Če gledate vse podatke, ki ste jih dali tudi v svoje poročilo, ponovni in kontrolni pregledi tako na primarni ravni kot pri specialistih so vedno precej nižje kot nekoč. Mi zdaj nimamo več covida, razumemo, da je bila v času covida to težava, ampak če smo lahko bili učinkoviti, če rečemo na lestvici od ena do 10 leta 2019 na devet, potem moramo ta trend loviti tudi zdaj, bi morali biti tudi danes, ne pa da je realizacija nižja. Takrat se je treba potem vprašati, ali so bili res ukrepi pravi oziroma kaj delamo narobe. Recimo produktivnost bolnišnic zaostaja, pa smo jim dali 200 milijonov več. V letu 2022 so imele v obravnavi 316 tisoč 527 primerov, leta 2019 334 tisoč, sedaj pa 17 tisoč 590 obravnav manj kot leta 2019. In se sprašujemo, v čem je problem, ob ob dodatnem denarju. To je tisto, kar primerjamo med seboj. Medtem ko so pa zasebni izvajalci pa koncesionarji te obravnave povečali. Če smo jim dali denar za nekaj, kar je nepotrebno, jaz si sicer ne bi dovolila reči, da smo financirali nekaj, tako kot je pač povedal tudi državni sekretar, ljudje so torej opravili storitve, za katere so dobili napotnice in za katere so na koncu dobili plačilo. Torej nekdo, zdravnik, ki je bolnika napotil, ocenil, da ta bolnik to potrebuje. In če je bilo pač več CT-jev, jih je najbrž bilo z razlogom, najbrž se niso kar tako brez zveze odločali zdravniki, da nekoga pošljejo na, magnetno resonanco ali kaj podobnega. Tisto, kar pa potem malo bode v oči oziroma smo primerjali to, da se je pri javnih bolnišnicah in zdravstvenih domovih to povečalo samo za 6 %, recimo obseg preiskav, pri zasebnikih in koncesionarjih pa za 37 %. Problem je to, da je koncesionar seveda napravo, aparaturo kupil sam in on ne bo imel aparature na počivanju v soboto, nedeljo, ker je predraga, milijone stane in jo zato izkoristi maksimalno. Medtem ko je en klinični center pa recimo ne. Samo primer koliko magnetnih resonanc. Recimo v UKC izkoriščenost 3 tisoč 942 v lanskem letu, kar je najmanj, nekaj srednjega UKC Maribor, 5

v UKC Ljubljana, kjer imajo najmanj izkoriščene naprave za magnetno resonanco, bodo letos kupili sedem novih, medtem pa ne bomo dali denarja Splošni bolnici Slovenj Gradec, ki pa najbolj izkorišča magnetno resonanco. Mi smo že v času, ko je bil minister gospod Šabeder, pa prej direktor kliničnega centra, zahtevali in predlagali, da se dela tudi analiza uporabe opreme, ker jo seveda vsi plačujemo. Kot rečeno, zakaj so koncesionarji pa zasebniki bolj učinkoviti? Zato ker so sami za milijon kupili neko napravo in ne bo stala tam naprava, tako kot stoji v v enem kliničnem centru. To je po mojem problem, ki ga je tudi treba ob teh zadevah nasloviti. Zdaj pa še ena stvar. Kolega Kordiš spet samo s temi dobički, dobički. V Financah je bil pred časom objavljen članek, ki kaže, da imajo zelo velike dobičke zdravstveni domovi, javni zdravstveni domovi, sploh primer ljubljanskega, gospa Antonija Poplas Susič, ki ji potem tudi odobrijo neke izredne nagrade in tako naprej, čeprav zraven nima družinskih zdravnikov pa so ljudje ljudje v Ljubljani ostali brez zdravnika. Ampak oni so imeli, v lanskem letu so povečali presežek oziroma dobiček za 155 %! To ga ni nobena gospodarska firma pa noben zasebnik v zdravstvu. Za 1,7 milijona evrov. Ne vem, kje je gospod Kordiš, ki ga tako bolijo dobički v pri zasebnikih, tukaj ga pa ne boli noben dobiček. Saj je to v redu, če se potem to nameni nazaj v zdravstvo, če se pač kupi nove aparature, če se nagradi ljudi, predvidevam, da se na nek način jih tudi lahko, če opravljajo več dela. Ampak tudi drugi zdravstveni domovi. V bankah imajo 170 milijonov evrov. Jaz verjamem, da nekdo nekaj varčuje v smislu, da potem kupi, ne vem, novo rešilno vozilo ali jaz vem, naredi prizidek ali kaj podobnega. Ampak očitno javni zdravstveni domovi ne živijo ali pa ne delajo tako zelo slabo. In če so dejansko ti presežki, je treba zelo jasno povedati, kaj bomo s temi presežki naredili. Ker so v vrsti tudi, da pač skrajšujejo čakalne vrste, in je treba ta denar nameniti za to. Saj ko jim to rečeš, rečejo, bomo pač, ta denar gre potem vsaj v naš zdravstveni zavod, ne gre za jahtanje. Jaz ne vem, za kaj gre, ampak na bankah, kot sem rekla, imajo 170 milijonov evrov in praktično vsi zdravstveni domovi v lanskem letu so imeli presežke, nobeden ni delal minusa. Minus delajo bolnišnice. Tako da je treba malo malo pogledati, kaj se tu dogaja. Istočasno pa vemo, da se ljudje zelo pritožujejo, da ne pridejo do zdravnika, da je vse na daljavo. To smo seveda malo uporabljali v praksi v času korone, normalno, ker je bilo pač ogroženo, torej zaradi varnosti in tako naprej se je več stvari mogoče naredilo na daljavo. Ampak leta 2022 je bilo takih 12 milijonov pacientov, všteti so tako pregledi v živo kot na daljavo, kar je sicer za dobro četrtino več kot v letu 2019. Ampak medtem ko je bilo pred epidemijo storitev na daljavo, to je po telefonu, elektronski pošti ali z videoklicem, le za vzorec, je bilo lani takih storitev že za 2 milijona ali 17 % vseh.

nekaj narediti, ker se ljudje pritožujejo nad dostopnostjo. In seveda, če se to dogaja, je verjetno to tudi povezano z večjim številom napotnic, pa še čim drugim, če nekoga ne vidimo in in se potem kar na daljavo nekaj odredi. Zdravstvene domove je treba odpreti ljudem, če jih že imamo. Jaz pa sicer mislim, da vsak zdravnik, ki ga je ta država izobrazila, usposobila na račun davkoplačevalcev, ali dela v javnem ali dela v zasebnem, bi moral zdraviti slovenske bolnike, ker so slovenski bolniki prispevali 350 tisoč evrov za njegovo izobrazbo, da je on danes zdravnik. Poleg tega, da se je izobraževal recimo še zunaj in tako naprej. In z vsakim dnem jim povemo, da njihovega znanja ne želimo. Jaz ne vem, kje je tukaj logika. Vemo pa, da neki drugi sistemi tudi drugače delujejo. Državni sekretar je omenil estonski primer, ampak tam lahko njihov zavod za zdravstveno zavarovanje tudi nadzoruje, kaj se dogaja, tudi vsebinsko, zakaj je bil nekdo nekam napoten in tako naprej. Tega pri nas ni in zato se s tem pač s tem pač ne ukvarjamo, čeprav bi se ZZZS kot plačnik zelo zelo moral s tem ukvarjati. Pa mogoče še to. Kolega Janev je rekel, da so se covid dodatki kar dajali vsem, ne vem komu. Glejte, za to je pristojen predstojnik. Torej če je nekdo dal covid dodatek nekomu, ki dela ni opravljal, je to, bom rekla, kaznivo oziroma je treba zadevo prijaviti. Ni ministrstvo dajalo covid dodatkov posameznemu zdravniku, ampak je bila to naloga predstojnikov, direktorjev zavodov in tako naprej. Oni so pač morali stvari narediti tako, kot je treba. In še v zvezi z zdravniki dvoživkami, kar mi je obupen izraz in ga nočem uporabljati. Večkrat sem že povedala, vsi ti zdravniki delajo recimo v svojem prostem času, imajo registriran espe, plačajo davek od tega, kar dodatno naredijo. In če so pripravljeni delati, hvala bogu, da so. Imamo take dvoživke tudi na RTV, pa vas nič ne motijo, da delajo, še celo med službo delajo drugje, na raznoraznih zadevah. Tam je vse v redu, tukaj pa ni v redu. In še enkrat, če ministrstvo ne zna usmeriti denarja, saj zdaj to s to spremembo delate, in postaviti prioritet, to ni problem tistega, ki izvaja. Izvajalec je pač obdelal pacienta, ki je prinesel napotnico za neko storitev, in nato se to plača. Ministrstvo je pa tisto, ki mora postaviti prioritete in pogledati vse tiste, ki jih imamo že ne vem koliko časa na bolniški, po en leto, ker čakajo, ne vem, operacijo kolka, in ljudi čim prej dati na operacijo kolka, ker na koncu ne stane, zdaj bom pač provizorično, 5 tisoč evrov, ampak stane operacija 10 tisoč evrov, in človek ne potrebuje 14 dni rehabilitacije v enih toplicah, ampak rabi en mesec rehabilitacije. In to je na koncu vse dražje, ampak se očitno zares nihče ne ukvarja. Jaz sem to večkrat tudi direktorici ZZZS rekla, če bi bila jaz direktorica ZZZS, bi se 10 ljudi samo s tem ukvarjalo, ker smo prišli s 100 milijonov za bolniške na 700 milijonov. Dajmo začeti stvari reševati. Itak se bo povečevalo zaradi vsega, vemo, medicina je napredovala, zdravimo več stvari in tako naprej, ampak vsaj take enormne enormne skoke se pa da preprečiti, če bi se malo drugače stvari Državni sekretar, omenili ste še, da koncesije na primarnem področju podeljujejo občine. Drži, ampak morate vi razširitev programa odobriti. Občina ne more razpisati za družinskega zdravnika ali pa pediatra, če niste vi rekli, da se program lahko razširi in se potem podeli koncesijo. Tako da, saj o zdravstvu se veliko pogovarjamo in tudi vsega ne bomo rešili in se tudi ne da zelo hitro rešiti, treba se je pač pogovarjati in iskati najboljše rešitve pa s tistimi stvarmi, ki jih naredimo pa analiziramo, potem iz tega res najboljše potegniti in popraviti tisto, kar ni dobro. Se bo pa seveda reševala ena pa po ena stvar, ker ne moreš vsega naenkrat. Jaz vam želim in se mi zdi v redu, da so se na nekaterih področjih vrste skrajšale, moramo pa vsi vložiti napor, zato da se še na tistih področjih, kjer se pa niso. Tam pa očitno nimamo ta pravih odgovorov in je treba te poiskati in stvari narediti. Hvala lepa. Mislim, da se je prijavil k repliki poslanec Kordiš, tudi državni sekretar mag. Tadej Ostrc, torej bosta oba dobila besedo. Pred tem pa obvestilo. Poslanke in poslance obveščam, da je na e-klopi objavljena sprememba amandmajev poslanskih skupin SD in Svoboda k dopolnjenemu Predlogu zakona o spremembi Zakona o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema. Toliko v obvestilo. Najprej ima repliko poslanec Kordiš, ki je bil pravzaprav neposredno izzvan, potem pa še državni sekretar. Izvoli. Predsedujoča, hvala za besedo. Da, bil sem poimensko izzvan, a hkrati sem bil tudi narobe razumljen. Glede na to, da repliciram na razpravo poslanke iz SDS, sem bil namerno narobe razumljen, ker desna tribuna pač zelo rada zavaja in laže. laže. Odzval bi se pač na točko, češ, da nas v Levici ali v koaliciji ali kakorkoli ne motijo dobički v javnem zdravstvenem domu v Ljubljani. Dva odziva na to. Prvič: ravno trenutna ureditev financiranja primarne ravni zdravstvene oskrbe je eden izmed velikih pospeševalcev odtoka kadra iz dejansko javnih ambulant v zasebniške espeje, demontaže, razgradnje in privatizacije primarja. druga stvar je bistvena razlika med javnim zdravstvenim domom, ki kakršnekoli »dobičke«, v navednicah, dejansko so presežki, mora uporabljati za to, da jih vrača nazaj v zdravstveno dejavnost, zasebniku, koncesionarju recimo tega ni treba. Oni si dobičke, ustvarjene bodisi iz vplačil zavarovancev v zdravstveno zavarovanje bodisi iz samoplačništva neposredno iz denarnice prisvajajo, ker opravljajo zdravstveno dejavnost kot gospodarsko dejavnost z lajtmotivom dobička, ne pa z družbenim mandatom zdravljenja, kar velja za javni zdravstveni sistem. In to je prva, fundamentalna razlika med zasebniki, čeravno zasebniki s koncesijo, in dejansko javno zdravstveno oskrbo in javno zdravstveno organizacijo. Druga razlika je denimo, da za opravljanje zdravniške službe v javnih institucijah veljajo bistveno bistveno višji standardi, kot veljajo za zasebnike. Od tako banalnih, kot so prostorski standardi in prostorski pogoji, ki jih mora izpolnjevati nek zdravstveni dom, pa do kadrovskih, obsežnost tima, plačni sistem v javnem sektorju. Javni zdravstveni domovi morajo ljudi plačevati po plačnem sistemu v javnem sektorju, nekemu zasebniku to ni potrebno. Zato tudi pravim, da je bil ta interventni zakon kot izhodiščno dejanje tako imenovane zdravstvene reforme napaka ker je favoriziral, nahranil točno to zasebništvo, točno te oblike privatiziranja zdravstva, namesto da bi jih začel omejevati in graditi dejansko javno zdravstvo kot kombinacijo javnega financiranja in javnega izvajanja, javnih bolnišnic in javnih zdravstvenih domov. zato sem tako zelo vesel, da ga danes popravljamo. Hkrati bi si želel, da bi ga popravili bolj ambiciozno, da bi interventno prepovedali zdravnike dvoživke, ampak ampak je kar nekaj resnice v dejstvu, da je potrebno tovrstne prakse privatizacije zdravstvenega sistema rešiti ne interventno, ampak v sistemski zakonodaji.

za osvetlitev nekaterih vsebinskih izzivov. Hkrati jo lahko tudi pomirim, da te že naslavljamo in da bomo te predloge rešitev kmalu prinesli tudi sem v Državni zbor, kjer bomo lahko opravili široko javno razpravo. V nadaljevanju bi se ji zahvalil tudi za izredno korektno izvajanje, kjer je prvič danes jasno in eksplicitno, dobesedno povzela, v šoli smo rekli temu dobesedni navedek, da je minister rekel, da si želimo, da bi skrajšali čakalne vrste. In točno to si še danes želimo, da bi. Jaz sem tudi povedal, prej je bilo s to izjavo, bom rekel, nekaj manipulacij, da je minister rekel, da bomo, ampak dejstvo je, da je bil sistem, tako kot ste tudi vi povedali, v letu 2019 drugačen, kot je v današnjem. In to ni samo v Sloveniji, je v celotni Evropi. Moram reči, da ne smemo pozabiti tudi tega, da smo v letu 2022 še prva dva meseca imeli omejitev elektivnih posegov in da je eden izmed uspehov tega interventnega zakona tudi to, da smo v 10 mesecih od katerih vemo, da sta dva meseca tako ali drugače bolj tista, v katerih ljudje koristijo dopust, in prav je tako, da koristijo, da se spočijejo – da smo v 10 mesecih uspeli sistem zagnati do te mere, da je sistem delal z okoli 96-odstotno realizacijo napram letu 2019. Mislim, da je to tudi v evropskem merilu eden izmed rekordnih, bom rekel, zagonov, ponovnih zagonov zdravstvenega sistema. Tukaj bi želel še enkrat ponoviti, ja, zavedamo se, da se čakalne vrste na nekaterih področjih povečujejo. Povedal sem tudi že v prejšnjih izvajanjih, da se je povečal priliv vseh napotnic. Vemo tudi, da so v sistemu obravnave, kjer se vršijo, veliko bolj kompleksne in da se je predvsem, kar se je zgodilo, delež hitrih in zelo hitrih napotnic tudi v absolutnem številu napram rednim zelo povečal. Kjer je pa spet potrebno povedati, da se je rast – se pravi trend rasti čakalnih vrst, čakalne vrste so rasle zvezno od takrat, ko smo jih uvedli, do danes – ta rast čakalnih vrst se je umirila. Moram reči, da smo izračunali, to sem tudi že povedal, da se je zmanjšala za približno petkrat.

Kar se tiče analize stroškov, naj povem, da je bila ta jasna, da analizo stroškov smo podali. Vemo, kdo in kako se je odzval, na kakšen način, in zato tudi v tem predlogu dajemo možnost usmerjanja sredstev v tiste zdravstvene storitve, ki so najbolj kompleksne in ki po mnenju stroke, bom rekel, najbolj ogrožajo zdravstveno stanje prebivalstva. Na tem mestu naj se v zaključku zahvalim tudi gospe poslanki

s tem predlogom amandmaja naslovili, tako da se tudi na tem mestu res zahvaljujem, da je opozorila na to nesosledje, tako da v bistvu komaj čakamo, da se ta novela sprejme, da jo lahko začnemo izvajati. Hvala. Hvala.